Hæstv. forseti. Ríki eru eins og einstaklingar, dæmd af því sem þau gera. Eins og staðan er í dag hafa íslensk stjórnvöld, þar til bærir aðilar, veitt landvist og loforð um skjól fólki sem býr við stöðuga lífsógn á Gaza þar sem stórtækustu ofbeldisaðgerðir í langan aldur hafa átt sér stað undanfarna mánuði. Þar af eru fjöldamörg börn. Nokkur þeirra barna sem upphaflega fengu þetta skjól hafa þegar látið lífið í sprengjuregninu sem hefur lagt Gaza-svæðið í rúst. Þessi börn búa við hungur, þau búa við ótta, þau búa við hörmungar sem við hér á þessu friðsæla landi getum varla ímyndað okkur. Þess vegna var það lágmarksviðbragð hjá okkur sem ríki að veita þessum börnum skjól þar sem strangar innflytjendareglur okkar heimiluðu það í nafni fjölskyldusameiningar. Þau eiga að fá að sameinast sínu fólki sem hefur búið hér á landi að undanförnu og fengið hér skjól. Við höfum hins vegar ekki klárað málið. Það er ekki auðvelt fyrir þetta fólk að komast hjálparlaust frá Gaza og útilokað fyrir börn. Þess vegna er loforð okkar um skjól ómarktækt nema því fylgi stuðningur til að koma þessu fólki út og til Íslands. Sjálfboðaliðar hafa sýnt að það er hægt og komið tveimur fjölskyldum út af Gaza og fleiri eru í pípunum. Á sama tíma hafa starfsmenn utanríkisráðuneytisins verið á staðnum í rúma viku og ekkert hefur frést af þeirra verkum, a.m.k. ekki til okkar hér. Til skamms tíma kvörtuðu íslensku sjálfboðaliðarnir yfir því að ekki væri hægt að ná sambandi við þá. Við hér á Alþingi hljótum að vilja fara að sjá þau ná árangri í þessu mikilvæga verkefni. Orðspor okkar sem marktækt ríki er undir, kannski ekki í alþjóðastofnunum eða hjá nágrannaríkjunum sem sum hver virðast ekki vera að gera mikið til að hjálpa fólki á Gaza, heldur hjá því fólki sem við höfum veitt vonir um skjól og aðstandendum þeirra. Frú forseti. Þrjár af hverjum fjórum íslenskum konum hafa fengið kynferðislegt efni sent til sín óumbeðið og þar ber auðvitað typpamyndirnar hæst. Hlutfallið er ívið hærra hjá yngri konum og stúlkum samkvæmt nýrri rannsókn sem samtökin NORDREF kynntu á ráðstefnu um stafrænt kynferðisofbeldi í gær.

Þegar skoðað er hverjir það eru sem senda kynferðislegt efni óumbeðið kemur í ljós að 60% sendenda eru ótengd þolanda. Þetta snýst hins vegar við þegar skoðað er stafrænt kynferðisofbeldi sem felst í því að birta kynferðislegar myndir af þolanda. Þá eru gerendur oftast einhverjir sem þolandi þekkir, mjög oft aðili sem þolandi var með í sambúð Gerandi þarf ekki einu sinni lengur að eiga myndir af þolanda nöktum til þess að geta dreift særandi efni. Í dag tekur það örfáar sekúndur að nýta gervigreindarlausnir sem eru ókeypis á netinu til að breyta mynd af þolanda í fullum klæðum í sannfærandi nektarmynd. Fyrir hv. þingmenn hér inni er vert að minnast á það að í danska hluta rannsóknar NORDREF kom fram að algengt væri að kjörnir fulltrúar yrðu fyrir slíkum árásum. Það skortir jákvæðar karlkyns fyrirmyndir ungra drengja og manna en enginn skortur virðist vera á neikvæðum fyrirmyndum á samfélagsmiðlum. Það þarf að taka samtalið við unga drengi og menn í skólum, á vinnustöðum og á heimilum strax og þannig snúa við þessari hættulegu þróun.

eru. Það er nú stórfrétt dagsins, vikunnar, mánaðarins og ársins það sem af er. Ég trúi því að við séum að reyna að gera okkar besta þarna niðri í Egyptalandi, hvernig sem því mun reiða af og vinda fram, en það eru alla vega þrír öflugir menn þar suður frá. Ég er búinn að vera í sambandi við þá og veit að þeir bíða nú svara frá Ísraelum um hvað má og hvað má Ég vil líka fagna því að í dag var fyrsta æfing alþingiskórsins nýstofnaða. Ég vil líka fagna því að framtíðarnefndin okkar hér í þinginu hefur að undanförnu verið að halda mjög merkilega fundi

Svo langar mig að segja að það sem hefur kannski verið ábótavant hjá okkur á landamærunum, þessari stærstu gátt Íslands þar sem milljónir farþega koma á hverju ári, var í betra lagi á Íslandi um og upp úr aldamótum en í nokkru öðru Evrópulandi. Kannski einungis Bandaríkjamenn stóðust samanburð við þann hátæknilega búnað sem var búið að koma þar fyrir

Frú forseti. Gaza-ströndin er rústir einar. 1,5 milljónir flóttamanna eru nú samankomnar í Rafah og það er þéttbýlasta svæði í heimi. Þegar þetta fólk reynir að ná sér í mat í þau skipti sem mataraðstoð og neyðaraðstoð kemst í gegnum landamærin skjóta ísraelskar leyniskyttur það niður; börn, ungmenni, fullorðið fólk.

70% þeirra börn og konur, eins og við öll vitum. Við vitum ekki hversu mörg lík er að finna í rústunum af Gaza. Þau gætu skipt þúsundum. Mataraðstoðin berst ekki inn, neyðaraðstoðin ekki heldur. Spítalarnir eru vettvangur átaka. Ég velti fyrir mér hvaða framtíð bíði barna og ungmenna á þessu svæði. Helmingur íbúa á Gaza eru börn og ungmenni. Tugþúsundir Tugþúsundir þeirra eru nú örkumla, aflimaðar eða í þannig áfalli að það mun marka þau fyrir lífstíð. Hungursneyð blasir við og það eru börn sem fara verst út úr hungursneyð. Hér heima hefur utanríkisráðuneytið staðið fyrir einhvers konar sýndarviðbragði og sent fólk til að reyna að koma þeim sem hafa fengið dvalarleyfi vegna fjölskyldna sinna á Íslandi til aðstoðar. Það hefur ekki tekist.

sem landi og þjóð til ævarandi skammar. Frú forseti. Nýverið svaraði fjármálaráðuneytið fyrirspurn Ríkisútvarpsins um hvers vegna það var lagt til núna fyrir jólin að fella brott persónuafslátt lífeyrisþega sem búsettir væru erlendis. Í svari ráðuneytisins sagði að breytingin hefði verið lögð til vegna þess að tvísköttunarsamningar kveði almennt á um að veita eigi persónuafslátt í búseturíki en ekki í upprunaríki, jafnvel þótt lífeyristekjurnar séu skattlagðar þar. Samt sagði ráðuneytið að eftir breytinguna myndu flestir geta sótt um undanþágu frá henni ef lífeyristekjurnar væru yfir 75% tekna þeirra. Svo sagði ráðuneytið líka breytinguna þurfa vegna þess að dæmi væru um að einstaklingar fengju persónuafslátt af skatttekjum sínum í

sem hún vildi leiða í lög og tækju gildi 1. janúar síðastliðinn. Það er með hreinum ólíkindum hvernig er í rauninni verið að kasta ryki í augun á almenningi og gefa það í skyn, eins og við heyrðum

Þvílíkt og annað eins. Hér ætlar þessi ríkisstjórn, án nokkurrar undangenginnar athugunar, að ráðast á 3.000 einstaklinga sem búsettir eru erlendis af því að hún telur að einn eða tveir eða þrír séu kannski svindlarar. Ég ætla bara að benda á það, frú forseti, að í tvísköttunarsamningi milli ríkja er okkur í lófa lagið að ganga algjörlega úr skugga um hvernig málum er háttað hjá þeim íslenskum ríkisborgurum sem hafa flutt erlendis. (Forseti hringir.)

Frú forseti. Í dag eru liðnir 136 dagar síðan Ísrael réðst inn á Gaza og nú hafa 29.000 Palestínumenn, mest af þeim konur og börn, verið drepnir og um 68.000 manns eru slösuð. Það lá fyrir í byrjun desember að 128 manneskjur hefðu fengið samþykkt að sameinast fjölskyldumeðlimum sínum á Íslandi. Þau hafa beðið í allan þennan tíma á milli vonar og ótta en enn hafa íslensk stjórnvöld ekki náð að bjarga einu einasta þeirra út af svæðinu. Hvers vegna voru íslensk stjórnvöld svona sein að senda út embættismenn til að aðstoða fólk út af svæðinu? Á einungis fáum dögum tókst sjálfboðaliðum úr röðum almennings á Íslandi að bjarga tveimur fjölskyldum, alls sex manneskjum, af Gaza-ströndinni og koma þeim hingað til lands. Þá hafa fimm komist þaðan út af sjálfsdáðum og eru komin hingað. Sendinefndin frá utanríkisráðuneytinu hefur nú verið í níu daga í Kaíró og á svæðinu en enn þá hefur þeim ekki tekist að koma neinum út af svæðinu. Hvað tefur? Hvers vegna geta sjálfboðaliðar með engin diplómatísk tengsl komið fólki til bjargar en ekki íslensk stjórnvöld? Fjögur börn sem við hefðum getað bjargað hafa verið drepin. Við höfum þau líf á samviskunni. Dauði þeirra er vegna seinagangs ríkisstjórnarinnar og einskis annars. Ástandið í Rafah fer versnandi með hverjum deginum og fyrir aðeins fáeinum dögum lenti fjölskylda sem er á þessum lista í því að sprengja drap heila fjölskyldu í næsta tjaldi.

Það er ánægjulegt að fólk sé að vakna til lífsins í málefnum útlendinga á Íslandi en kannski síður ánægjulegt að fólk virðist vera að vakna upp við vondan draum og sér bara einhver vandamál. Píratar eru búnir að vera með augun opin í þessum málaflokki í langan tíma. Það má t.d. rifja upp síðast þegar útlendingalögum var breytt hérna á þingi að Píratar voru eini flokkurinn sem benti á að lögin sköpuðu ný vandamál í staðinn fyrir að leysa úr þeim áskorunum sem ríkisstjórnin var ekki að ná að leysa.

Það er rétt að það er engin atvinnustefna. Það er rétt að löglega leiðin er gjörsamlega ófær fyrir fólk utan EES. Það er rétt að það er skortur á samstöðu. Píratar eru búnir að segja þetta lengi. Það er hins vegar ekki rétt að vandamálið sé séríslenskar reglur. Ástæðan fyrir því að stjórnarliðar reyna ítrekað að benda á lögin og reglurnar er að þau vilja fela séríslensku ákvarðanirnar sem ráðherrar þeirra hafa tekið á undanförnum áratug, sem hafa leitt til ástandsins, sem núna er kallað stjórnlaust af sumum. Lögin og reglurnar eru ekki ástæðan fyrir því að kostnaðurinn í málaflokknum er jafn hár og raun ber vitni. Séríslenskar ákvarðanir eru vandamálið. Á heildina litið er það stefna ríkisstjórnarinnar að neita fólki um vernd ef það er mögulega hægt. Það er helsta orsökin fyrir kostnaðinum. Það hafa verið teknar margar rangar ákvarðanir í þessum málaflokki á undanförnum árum. Sjálfstæðisflokkurinn er hins vegar á hröðum flótta frá þeim mistökum núna með tilheyrandi kostnaði. Þau vilja ekki að fólk viti að ábyrgðin á þeirra ákvörðunum er einmitt þeirra, sem er mjög merkilegt því að þau kenna lögunum um. Ábyrgðarflóttinn hérna er algjör.

„Stjórn SASS skorar á mennta- og barnamálaráðherra að beita sér tafarlaust fyrir því að óvissu vegna heimavistar við Fjölbrautaskóla Suðurlands verði eytt hið allra fyrsta. Samkvæmt upplýsingum frá skólastjórnendum þá rennur samningur um núverandi húsnæði heimavistarinnar út á vordögum 2024 og engar ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja nemendum sem þess þurfa húsnæðisúrræði fyrir næsta skólaár. Það markaði tímamót þegar samningar náðust um rekstur heimavistarinnar á haustdögum 2020 eftir nokkurra ára tímabil þar sem engin húsnæðisúrræði voru til staðar. Nýtingin á heimavistinni hefur verið mjög góð og það sætir því furðu að ríkið skuli ekki ganga frá samningum um áframhaldandi rekstur hennar þegar fyrir liggur að tilboð barst frá núverandi rekstraraðila. Heimavist við skólann er lykilatriði í því að tryggja jafnrétti til náms á starfssvæði skólans og því með öllu óviðunandi að ríkið skuli bjóða ungmennum og fjölskyldum þeirra upp á þá óvissu sem nú er uppi.“ Virðulegi forseti. Sveitarfélögin á svæðinu hafa tekið undir þessa bókun hvert á fætur öðru. Við hljótum öll að vera meðvituð um það að heimavist ætti alltaf að vera til staðar við skóla sem þjónar jafn stóru svæði og FSu gerir. Því er undarlegt að setja málið í slíka óvissu eins og SASS lýsir svo vel í sinni bókun. Ég vil því nota tækifærið og hvetja hæstv. ráðherra málaflokksins til að bretta nú upp ermarnar

Það er óhætt að segja að framkomnar þjóðlendukröfur fjármála- og efnahagsráðherra í allar eyjar og sker umhverfis landið sem eru ofan sjávar á stórstraumsfjöru veki gríðarlega mikil viðbrögð almennings. Sveitarstjórnarfólk víða um land hefur verulegar áhyggjur af málinu og segir kröfulýsinguna vera gríðarstórt inngrip í mat á eignarrétti og framtíðarsýn fjölmargra íbúa og landeigenda um land allt. Auk þess hefur borið á gagnrýni að ekkert samráð hafi verið haft við eigendur þessara eyja. Í staðinn fyrir samráð eða póst frá óbyggðanefnd frétta eigendur af kröfunni í gegnum fjölmiðla. Flestar eyjar sem kröfurnar beinast að eru þinglýstar eignir einstaklinga, sveitarfélaga og annarra aðila og í sumum tilvikum hefur ríkið selt eyjar sem það ætlar nú að taka aftur til sín. Virðulegi forseti. Upphaflegur tilgangur með setningu laga um þjóðlendur var að leysa úr ágreiningi sem ríkt hafði í áratugi um eignarhald á hálendisvegum landsins eða þau svæði sem lengst hafa verið nefnd afréttir og almenningar. Þvert á upphaflegar áætlanir eru þessar kröfulýsingar ríkisins nú að skapa óvissu þar sem engin óvissa var fyrir auk þess sem þær leggja stein í götu hugmynda einkaframtaks um framkvæmdir og sköpun, enda ná þessar kröfur inn á byggð svæði. Að mínu mati er nú fulllangt seilst frá upphaflegum markmiðum laganna. Nú þegar er verið að sækjast eftir landsvæðum þar sem nú eru m.a. fasteignir og rúmast innan deiliskipulags sveitarfélaga. Það er eðlilegt að fólk sé ósátt því að ljóst er að þetta mun hafa töluverðan kostnað í för með sér fyrir sveitarstjórnir og eigendur þessara landsvæða. Þessar hugmyndir óbyggðanefndar hefðu þurft að fara í gegnum mun grófara sigti auk þess sem horfa hefði mátt á gömul skjöl sem þegar eru til staðar, því að þannig

Virðulegi forseti. Hér á landi hefur ÁTVR einkaleyfi til smásölu áfengis. Einkasölufyrirkomulag áfengis á smásölustigi er hér liður í forvarnastefnu eins og víðar um lönd. Markmið laga um verslun með áfengi og tóbak er m.a. að skilgreina umgjörð um smásölu áfengis og heildsölu tóbaks sem byggist á bættri lýðheilsu, samfélagslegri ábyrgð og vernd ungs fólks. Í Svíþjóð er þetta sambærilegt og Systembolaget sér um söluna. Þar eins og hér hafa risið álita- og ágreiningsmál vegna netsölu. Í júlí 2023 féll dómur í hæstarétti Svíþjóðar sem er áhugaverður í því samhengi. Systembolaget höfðaði mál gegn fyrirtækjum í netsölu. Í málinu var deilt um hvort fyrirkomulag fyrirtækjanna á sölu áfengis væri í trássi við einkarétt eða hvort um væri að ræða einkainnflutning einstaklinga á áfengi frá öðru landi innan ESB sem væri heimill samkvæmt sænskum áfengislögum eins og þeim íslensku. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að einkainnflutningur sænskra neytenda á áfengi frá Danmörku væri heimill en athyglisvert er að skoða á hverju sú niðurstaða byggist en það var einkum að áfengið væri selt af dönsku félagi til sænskra neytenda af lager sem væri staðsettur í Danmörku og flutt inn til Svíþjóðar af óháðum flutningsaðila, danska félagið sem var seljandinn starfaði sannarlega í Danmörku og var ekki með starfsemi í Svíþjóð og félögin stunduðu ekki beina sölustarfsemi í Svíþjóð. Það er ljóst að fyrirkomulag netverslunar með áfengi á Íslandi er í mörgum atriðum frábrugðið þessu, og í mörgum tilfellum, og mörg dæmi eru um að hún brjóti flestar ef ekki allar þessar forsendur og því vandséð að sú netsala falli undir undanþáguákvæðið. Frú forseti. Hefur rússíbanahagkerfi áhrif á heimilin í landinu? Svarið er augljóst, en á Íslandi hefur kaupmáttur meðallauna sveiflast fjórum sinnum meira síðastliðna tvo áratugi en innan annarra OECD-landa. Glíman við verðbólgu og ógnarháa íslenska vexti er mikilvægasta hagsmunamál fjölskyldna hér á landi. Við förum hærra upp í rússíbananum og erum í frjálsu falli mun lengur en annars staðar. Þessi óstöðugleiki er mikill óvinur heimilisbókhaldsins. Þessi nagandi óvissa fyrir fjölskyldurnar í landinu, t.d. fólkið sem nýlega keypti fasteign, er með námslán og er á því æviskeiði að útgjöld heimilis eru há, m.a. vegna barna. Þetta er millistéttin á Íslandi, fólk sem finnur rækilega fyrir ástandinu í dag. Á Íslandi greiðir þriðjungur þjóðarinnar um 70% skatta og gjalda. Í þessum hópi er meginþorri háskólamenntaðra, fólk sem gjarnan er með húsnæðislán og námslán myndin sem teiknast upp er að millistéttin á Íslandi greiðir háa skatta, finnur mjög fyrir vaxtahækkunum og því að það er dýrt að reka heimili á Íslandi. Vextir eru enda rúmlega tvöfaldir á við nágrannalönd. Við stærum okkur af því að jöfnuður á Íslandi sé mikill. Jöfnuður í tekjum er meiri á Íslandi en á öðrum Norðurlöndum. En nú blasir við stöðnun lífskjara, ekki síst hjá millistéttinni. Ávinningur háskólamenntunar hvað varðar launakjör er ekki augljós og í því felast vond skilaboð um menntun og vond framtíðarmynd fyrir hagsmuni þjóðarinnar. Hagfræðistofnun hefur bent á að laun háskólamenntaðra hafi staðið í stað frá aldamótum. mikið áhyggjuefni að svo sé. Hvaða atvinnustefnu er verið að skapa þegar þetta er hagsmunamatið? Hvernig ætlum við að laða heim það fólk sem fer út í háskólanám ef við erum ekki samkeppnishæf um laun og lífskjör?

Það fer nefnilega ekki bara fram í gegnum Íslandsdeildir eða svokallaðar alþjóðanefndir þingsins heldur líka í gegnum framtíðarnefnd þingsins. Framtíðarnefnd íslenska þingsins var komið á fót á grundvelli bráðabirgðaákvæðis IV í þingsköpum og með leyfi forseta langar mig aðeins að koma inn á hver hennar helstu verkefni eru: „Nefndin skal m.a. fjalla um áskoranir og tækifæri Íslands í framtíðinni að því er snertir tæknibreytingar, langtímabreytingar á umgengni við náttúruna, lýðfræðilegar breytingar og sjálfvirknivæðingu.“ Við sem sitjum í framtíðarnefnd Alþingis höfum horft til fyrirmyndarinnar í finnsku framtíðarnefndinni. Finnar hafa nefnilega rekið á vettvangi síns þings framtíðarnefnd í ríflega 30 ár og við vorum svo lánsöm í framtíðarnefndinni hinni íslensku að fá gesti frá finnsku framtíðarnefndinni til okkar í dag, en við heimsóttum þau fyrir að verða tveimur árum síðan til að kynna okkur það starf sem þar fer fram.

Við höfum til að mynda undanfarið lagt ríka áherslu á að kafa ofan í gervigreindina. Við höfum og munum standa fyrir málþingum hennar vegna ætlum m.a. að brjóta þetta örlítið upp og nýta okkur tæknina í því samhengi þegar við erum að þokast áfram í að takast á við það verkefni. Mig langar því bara að nota hér tækifærið, virðulegi forseti, og hvetja hv. þingmenn til að fylgjast með og taka þátt í vinnu framtíðarnefndar Alþingis

Grundvallarbreyting var gerð á lagaumhverfi leigubifreiðaaksturs. Fjöldatakmarkanir og stöðvaskylda voru m.a. afnumin. Auk þess þurfa leigubílstjórar ekki lengur að tala íslensku og það er, frú forseti, dapurleg breyting. Alþingi á að standa vörð um íslenskuna í allri lagasmíð. Mér skilst að meiri hluti handhafa nýrra leyfa til leigubílaaksturs í dag tali ekki íslensku og það er sannarlega áhyggjuefni.

að öryggi farþega yrði stefnt í hættu. Vísað var m.a. til reynslu frá Svíþjóð eftir breytingu á leigubílalögum þar í landi. Þessar áhyggjur hafa því miður raungerst.

Samkvæmt lögunum á að endurskoða þau á næsta ári og ég skora hér með á hæstv. innviðaráðherra að beita sér fyrir því að þau verði endurskoðuð strax.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að horfið verði frá örorkumatinu eins og við þekkjum það í dag. Með nýja matinu er horft heildrænt á einstaklinginn en ekki einungis einblínt á læknisfræðilega þætti. Markmiðið með þessu er að bæta afkomu þeirra sem fá greiddan örorkulífeyri, einfalda kerfið, draga úr tekjutengingum, auka hvata til atvinnuþátttöku og gera örorkulífeyriskerfið skilvirkara, gagnsærra og réttlátara. Eitt af því mikilvæga er að stuðningur er aukinn við fólk meðan það er í endurhæfingu og líka aukin samvinna þjónustukerfa sem á að koma í veg fyrir það og hindra að fólk falli á milli kerfa. Eins og ráðherra sagði, með leyfi forseta: „Breytingarnar fela í sér nýja hugsun, breiðari nálgun, og mestu umbyltingu á örorkulífeyriskerfinu frá upphafi. Við umbyltinguna tökum við betur utan um fólk en áður og búum til hvata til að gera því kleift að blómstra. Markmiðið er skýrt: Að stuðla að bættum kjörum, aukinni virkni og meira öryggi og vellíðan fólks.“ Það skiptir nefnilega máli að þjónustukerfin tali saman og með því sé þá hægt að stuðla að heildstæðri nálgun og samfellu, m.a. í endurhæfingu fólks þannig að það fái rétta þjónustu á réttum tíma. Þessar fyrirhuguðu breytingar auka ekki einungis réttindi örorkulífeyrisþega heldur mun langstærstur hluti þeirra sem fá greiddan örorkulífeyri samkvæmt gildandi lögum í dag fá hærri greiðslur í nýja kerfinu og það á ekki síst við um þau sem fá lægstar greiðslur í dag. Eitt af því sem nýtt er í þessu er að greiða hlutaörorkulífeyri. Það er fyrir fólk sem getur unnið að hluta og með því aukið ráðstöfunartekjur sínar. Um leið verður tekinn upp svokallaður virknistyrkur sem er ætlað að grípa fólk á meðan það leitar að vinnu, ef ekki gengur að fá hlutastarf grípur sem sagt virknistyrkurinn viðkomandi. Eins og við þekkjum lækka gjarnan greiðslur til fólks um leið og það fær greidd laun á vinnumarkaði en í þessu nýja kerfi eru breytt frítekjumörk sem gefa fólki sem fær greiddan hlut af örorkulífeyri tækifæri til að afla sér tekna án þess að það hafi strax áhrif á greiðslur þeirra. Ég vona sannarlega að okkur takist að koma á þessum breytingum og hlakka til að takast á við þetta mál

Virðulegi forseti. Í upphafi kjörtímabils lagði ég strax áherslu á að hugað yrði að jöfnum tækifærum í víðum skilningi í íslensku háskólasamfélagi, enda felast lífsgæði hér á landi m.a. í aðgengi að háskólanámi óháð efnahag. Lög um Menntasjóð námsmanna eru þar í lykilhlutverki en meginhlutverk sjóðsins er að veita námsmönnum fjárhagslegan stuðning og tryggja þeim tækifæri til náms hér á landi og erlendis án tillits til efnahags. Mikilvægt er að námsmenn haldi áfram að sækja sér menntun utan landsteinanna til að auka fjölbreytni í námi og efla alþjóðleg tengsl. Vinna þarf að því að fólk með erlendan bakgrunn skili sér líka í auknum mæli í háskóla. Staðan nú getur haft í för með sér þá hættu að ákveðnir hópar einangrist og njóti ekki sömu tækifæri og aðrir til lífsgæða og atvinnu við hæfi. Í ráðuneyti háskólamála er unnið að því með háskólanum að þeir nái m.a. betur til einstaklinga af erlendum uppruna í íslensku samfélagi. Þegar litið er til nemenda í háskólum er vaxandi meiri hluti konur og í stærsta skóla landsins er hlutfallið körlum í óhag. Þessa þróun þarf að stöðva, ekki síst þegar kemur að heilbrigðis- og menntavísindum þar sem hlutfall karla er mjög lágt á sama tíma og mikill skortur er á starfsfólki í slík störf. Við höfum unnið að því með háskólunum að fjölga drengjum í skólakerfinu og þá skiptir miklu máli að námsmenn og framtíðarvinnustaðir endurspegli samsetningu og fjölbreytileika samfélagsins og að öll geti þroskað hæfileika sína óháð því og án þess að vera talin fulltrúi ákveðins kyns eða hóps.

Það þarf m.a. að leita leiða til að auka þátttöku þeirra í háskólanámi til að vinna gegn þeim skorti á sérfræðingum sem við glímum við í íslensku atvinnulífi. Áskoranir drengja virðast þó byrja á fyrri skólastigum og mikilvægt að vinna málið náið með yfirvöldum á fyrri skólastigum, menntamálaráðherra og um uppbyggingu menntunar og færni á Íslandi. Öflugt fjarnám er líka ein tryggasta leiðin til að tryggja jöfn tækifæri óháð búsetu og aðgengi að menntun. Hér í dag mæli ég fyrir skýrslu um mat á endurskoðun laga um Menntasjóð námsmanna. Skýrslan er lögð fram á Alþingi í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í lögum um Menntasjóð námsmanna sem samþykkt voru árið 2020. Ný lög voru samþykkt á 150. löggjafarþingi, vorþingi Alþingis 2020, sem komu í stað eldri laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna. Við meðferð þess frumvarps sem varð að lögum um Menntasjóð námsmanna lagði meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis til við 2. umræðu að lögin yrðu endurskoðuð innan þriggja ára frá því að þau kæmu til framkvæmda. Kveðið var á um að ráðherra skyldi kynna niðurstöður endurskoðunarinnar eigi síðar en á haustþingi 2023 og skýrslan var lögð fram í desember síðastliðnum. Í skýrslunni er dregið fram tilefnið og markmiðið með þeim kerfisbreytingum sem fólust í setningu laga um Menntasjóð námsmanna. Lagt er mat á hvernig til hefur tekist í lagasetningunni að því marki sem það er raunhæft vegna þess skamma tíma sem liðinn er frá gildistöku laganna. Í skýrslunni eru líka birtar upplýsingar úr þjónustukönnun fjármála- og efnahagsráðuneytisins fyrir Menntasjóðinn. Þar er að finna samantekt úr ítarlegri skoðanakönnun meðal námsmanna á viðhorfum þeirra til námsaðstoðar og Menntasjóðs. Þá er greint frá athugasemdum og ábendingum um það sem betur má fara í lögunum frá námsmannahreyfingu, umboðsmanni skuldara og Menntasjóðnum en við fyrri lagasetningu var mikil áhersla lögð á mikið og náið samstarf við m.a. námsmenn í aðdraganda þeirra laga sem til umfjöllunar eru nú. Í skýrslunni kemur fram að heildarlög um sjóðinn sem sett voru árið 2020 hafi vitaskuld falið í sér umtalsverðar breytingar á námslánakerfinu. Sumar þeirra hafi verið af hinu góða en nauðsynlegt sé að breyta lögunum til að ná markmiðsákvæðum um jöfn tækifæri til náms. Ný lög fólu m.a. í sér þá breytingu að nemendur áttu möguleika á því að hluta námslána yrði breytt í styrk en svo var ekki áður og í því fólst kannski stærsta efnisbreyting laganna. Ef ég fer yfir helstu niðurstöður skýrslunnar þá sjáum við að mun færri námsmenn nýta sér námsstyrki en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það er ánægja með nýtt styrkjakerfi en námsframvindukrafan sem er skilyrði umbreytingar námslánsins í styrk veldur talsverðri óánægju. Áhætta sem námsmenn bera af vaxtastigi námslána fram að útskrift sætir líka gagnrýni. Þungt og flókið regluverk námslánanna kostar um 20% af öllum framlögum ríkisins til námsaðstoðar í gegnum sjóðinn. Ekki er gert ráð fyrir framlagi ríkisins vegna kostnaðar sem hlýst af tekjutengdum afborgunum og vaxtaþaki námslána auk vaxtalauss tímabils námslána á meðan lántaki er í námi. Vaxtaáhætta sjóðsins, sem verður til vegna fjármögnunar útlána á öðrum vaxtakjörum en námsmenn greiða, er síðan ófjármögnuð og ábendingum fjármála- og efnahagsráðuneytisins um aðskilnað nýs styrkjakerfis og eldra námslánakerfis var ekki fylgt eftir. Í stjórnarsáttmála frá árinu 2017 var lýst tveimur meginmarkmiðum fyrir Lánasjóð íslenskra námsmanna. Annars vegar yrði ráðist í endurskoðun námslánakerfisins í samstarfi við námsmannahreyfingarnar þar sem áhersla yrði lögð á jafnrétti til náms, skilvirkni og námsstyrkjakerfi að norrænni fyrirmynd. Í annan stað að skoðaðir yrðu kostir þess að nýta námslánakerfið og önnur kerfi sem hvata fyrir fólk til að setjast að í dreifðum byggðum. Sú niðurstaða endurskoðunar á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna sem birtist í lögum um Menntasjóð námsmanna var, mætti segja, blanda af eldra námslánakerfi og styrkjakerfi að norrænni fyrirmynd með möguleika á styrk í formi 30% niðurfellingar af höfuðstól námsláns við námslok, að uppfylltu skilyrði um námsframvindu viðkomandi námsleiðar. Í lögunum er jafnframt lýst ýmsum öðrum markmiðum. Teknir voru upp barnastyrkir vegna framfærslu barna lánþega. Það var val um greiðslufyrirkomulag lána við námslok og val um að binda greiðslubyrði láns við tekjur ef lánþegi væri yngri en 35 ára. Lán Menntasjóðs yrðu sjálfbær þannig að afborganir stæðu að fullu undir lánveitingum og lán yrðu að fullu greidd þegar lánþegi er 65 ára gamall. Heimild ráðherra var til að veita tímabundna ívilnun af endurgreiðslu lána vegna mönnunarvanda í tilteknum starfsstéttum eða á afmörkuðum landsvæðum og niðurfelling var á ábyrgðarmönnum á námslánum sem voru í skilum. Í lögunum var gengið út frá því að bein framlög úr ríkissjóði stæðu undir rekstri Menntasjóðs, kostnaði af niðurfellingu hluta af höfuðstól námslána og barnastyrk. Tölulegar upplýsingar í skýrslunni leiða það í ljós að mun færri námsmenn hafa tekið námslán en áætlanir um fjármögnun sjóðsins gerðu ráð fyrir. Vísbendingar liggja ekki fyrir um að möguleiki á 30% námsstyrk af höfuðstól námsláns hafi leitt til þess að námsmenn ljúki námi á réttum tíma, enda eru nemendur að útskrifast rétt í þessu eða á síðasta ári hafi þeir byrjað í nýja kerfinu. Könnun meðal námsmanna leiðir síðan í ljós að aðeins einn þriðji námsmanna velur að taka námslán þrátt fyrir möguleika á styrk til lækkunar höfuðstóls. Námsframvinduskilyrði fyrir niðurfellingu námslána styður ekki við færslu á milli námsbrauta eða þverfaglegt nám og þá er ekki gert ráð fyrir lagaskilum vegna námsframvindu fyrir þá lánþega sem höfðu þegar byrjað lántöku hjá LÍN og tóku síðan lán hjá Menntasjóði Virðulegi forseti. Skýrslan leiðir því í ljós nokkra alvarlega meinbugi á þeim breytingum sem voru gerðar á lánakerfinu okkar. Miðað við hve fáir nýta sér kerfið miðað við hvað áætlanir gerðu ráð fyrir myndi ég segja að það væri ákveðin hætta á að markmiðsákvæði laga um Menntasjóð námsmanna um jöfn tækifæri væru í hættu.

Námsmenn eru látnir bera áhættu af endanlegu vaxtastigi skuldabréfa í samræmi við vaxtaþróun allt frá upphafi lántöku til námsloka. Eina vörn námsmanna í þessu efni er vaxtaþakið sem er lögbundið við 9% á óverðtryggðum námslánum en á en á verðtryggðum lánum er það bundið við 4% umfram verðbólgu. Í öðru lagi eru lán Menntasjóðs námsmanna ekki sjálfbær. Kostnaður vegna tekjutengdra afborgana og vaxtaþaks er ekki fjármagnaður og sjóðurinn ber vaxtaáhættu vegna fjármögnunar útlána á öðrum kjörum en sjóðurinn fjármagnar sig á. Í þriðja lagi sætir styrkveitingin í formi umbreytingar hluta námslána í styrk ákveðinni gagnrýni, ekki síst vegna þess að reglan um námsframvindukröfu gerir bara ráð fyrir einni órofinni námsleið.

ekki fylgt og í ljós hefur komið að sjóðurinn er fjármagnaður með lántöku hjá eldra lánasafni LÍN. Í fimmta lagi er umsýsla fyrir þungt og flókið regluverk námslána allt of umfangsmikið og kostnaðarsamt, allt of miklir fjármunir fara í umsýslu og regluverkið við að veita námslán eða allt um 20% af framlögum ríkisins til námsaðstoðar í gegnum sjóðinn. Virðulegi forseti. Þrátt fyrir að aðeins séu rúm þrjú ár frá því að nýtt námslánakerfi var kynnt til sögunnar hafa strax komið í ljós augljós tækifæri til að bæta kerfið. Skýrslan er kannski örlítið umfangsmeiri heldur en lítil endurskoðun á núverandi lögum. Ég mun því á næstu vikum kynna frumvarp til breytinga á lögum um Menntasjóð námsmanna þar sem leitast verður við að ráða bót á brýnustu úrlausnarefnum laganna sem þingið getur komið sér saman um að þurfi og geta sé til að bregðast við með fljótum hætti í kjölfarið á þessari skýrslu. Þá er líka unnið að endurskoðun á úthlutunarreglum sjóðsins fyrir næsta skólaár þar sem líka verður leitast við að gera betur miðað við þær athugasemdir sem fram koma í skýrslunni. því loknu tel ég mikilvægt að halda áfram að vinna að breytingum sem ekki verður mögulegt að ráðast í strax á þessu vorþingi. Hér hef ég reifað þær breytingar sem ég tel brýnastar til að bregðast við þeirri stöðu sem er uppi í kerfinu og þola ekki bið. Eins og ég nefndi eru síðan tækifæri til að vinna að auknu samráði um frekari breytingar á regluverki námslána og námsstyrkja

Þau áform þurfa að vera kynnt síðar en ég bind vonir við að Alþingi geti tekið sig saman um brýnustu breytingarnar sem mikilvægt er að ráðast í núna á vorþingi án þess að fara í algjöra heildarbreytingu á löggjöfinni sem ég tel ekki mögulegt að ráðast í fyrir sumarið. Virðulegi forseti. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að þessari skýrslu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar til umfjöllunar.

Það gott að huga að því að laga það þá bara í snarheitum vegna þess að það er sennilega besta fjárfesting sem við getum gert í sjálfum okkur og okkur sem þjóð, stuðla að auknu menntastigi. Eins og fram kom í ræðu hæstv. ráðherra erum við því miður að sjá hér færri nýta sér þó það sem til boða stendur. Og hví skyldi það nú vera? Jú,

viðhorf þeirra til kerfisins og viðhorf til þess að taka lán, viðhorf til þess hvað væri að stoppa þá sem væru ekki að taka lán, viðhorf til þess að vinna með námi, sem virðist t.d. meiri vilji til en að það sé bara þörf á því vegna kerfisins, og það varpaði ágætu ljósi á stöðuna. Þar sjáum við líka mismunandi viðhorf milli kynja. En það er ekkert því til fyrirstöðu að þegar við förum að skoða

það er þáttur í þessu stóra samhengi sem ég held að við ættum að taka mjög alvarlega, að það sé ekki letjandi að reyna að bjarga sér. sér. Einstæðir foreldrar með börn, eins og ég þekki nokkur dæmi um, geta engan veginn komist af miðað við núverandi kerfi. Þess vegna myndi ég telja að við ættum að skera út þann faktor sem hvetur fólk,

fjölda nemenda sem eru ekki að nýta sér námslánakerfið og þau svöruðu hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif á þá niðurstöðu sína. Þá sjáum við að 75% af þeim sem svara könnuninni vilja ekki vera með lán eða safna skuldum, burt séð frá síðan stöðunni í kerfinu. Þá sjáum við líka í niðurstöðunum að 40% nemenda eru í vinnu, velja sér frekar að vera með tekjur með námi.

að greiðslukjör námslána á Íslandi dragi úr vilja námsmanna til að taka námslán. Það eitt og sér hlýtur að vera mikill áfellisdómur yfir kerfinu ef skilaboðin beint og óbeint eru þannig að kjörin verði með þeim hætti að nemendur „velja“ sér það hlutskipti að sleppa þessu frekar. Auðvitað er svartnættið ekki algjört en þetta sér maður, að lánþegar búa við mikla óvissu um þróun greiðslubyrði. Það er óvissa um hvort 30% niðurfellingin fáist. Það er talað um vaxtaáhættu, að það þurfi að endurskoða vaxtaálag. Þannig að ég spyr hæstv. ráðherra: Er þessi mynd um greiðslukjörin ekki stórkostlegt áhyggjuefni fyrir umhverfi háskólans á Íslandi?

Verkefnið sem þingið fékk hér var að reyna að breyta og samþykkja ný lög sem væru að veita styrk að hluta til og búa til hvata.

Það verður ekki bæði sleppt og haldið varðandi það hvort vextir séu lækkaðir og styrkjakerfið afnumið og hvernig við komum því á. Þarna var verið að reyna að breyta því, af því að

þingið hafi ekki séð fyrir sér að vextir væru komnir á þann stað sem þeir eru í dag og hver greiðslubyrði námslána gæti orðið með því. Þess vegna tel ég réttast að bregðast m.a. við því strax með frumvarpi núna í vor.

Auðvitað eru pólitískar áherslur flokkanna ólíkar hér um en ég myndi halda að ráðherra háskólamála ætti að taka því mjög alvarlega hver staðan er varðandi greiðslukjörin, að þau séu svo slæm að það hafi áhrif á vilja fólks til að sækja

Síðan er hitt sem mig langaði til að ræða við ráðherra, sú mynd sem er að teiknast upp hér á landi um ávinning af háskólamenntun, tölur sem við höfum frá BHM, tölur sem við höfum frá Hagfræðistofnun um að laun háskólamenntaðra á Íslandi (Forseti hringir.) hafi að

Virðulegi forseti. Til að hafa það skýrt fyrir hv. þingmann hef ég verulegar áhyggjur af stöðu námslána og það gæti ekki verið skýrara en þegar ég hef rætt um það að markmiðsákvæði laganna um jöfn tækifæri til náms séu einfaldlega í hættu. Það eru of margir sem velja að taka ekki námslán í þessu nýja kerfi miðað við það sem lagt var upp með með breytingum á lögunum þar sem við vorum að reyna að ná fram þar sem við vorum að reyna að ná fram árangri með því að hafa styrkinn og stuðninginn við námsmenn gagnsærri og nálgast stuðningskerfi Norðurlandanna. við þurfum hér að geta tekið umræðu um þessi lög og þessa breytingu og rætt það hvar við þurfum að gera betur og þar tek ég undir með hv. þingmanni, að ég hef áhyggjur af því að nemendur velji að fara ekki í háskólanám eða

Horfandi á hversu lág grunnframfærslan er og hversu mikið íslenskir stúdentar neyðast til að vinna með námi sínu, en það er alveg ljóst út frá rannsóknum sem hafa verið gerðar að það er dýrara að hafa nemendur

forseti. Ég hef verið ótrúlega skýr með það hvað það er mikilvægt að fá fleiri í háskóla og hvað það skiptir miklu máli fyrir okkur að styðja háskólana betur, fá þar inn fjölbreyttan hóp, fjárfesta í nemendum af því að það skiptir máli fyrir samfélagið okkar og fólkið okkar í heild sinni.

til þess að halda hér í nýsköpunar- og tæknifyrirtæki með spennandi hálaunastörfum og hversu mikilvægt það er að leggja áherslu á menntun, leggja áherslu á greinar sem við erum að mennta of lítið í og minnkar samkeppnishæfni okkar. Ég get líka talað um samfélagslegar áskoranir eins og í heilbrigðis- og menntakerfinu, við þurfum að mennta fleiri fyrir þau tækifæri. Allt þetta snýr að umhverfi háskólamála í heild sinni og hvernig við erum að styðja nemendur í gegnum það, hvaða nemendur við erum að fá og hvernig við erum að fjárfesta í háskólunum og stuðningi við nemendur. Þetta eru auðvitað risastór mynd og ég sem háskólaráðherra hef lagt mikla áherslu á það (Forseti hringir.) frá því að ég tók við þessu embætti að tengja háskólana einmitt við samfélagið, sem ég held að hafi verið gert vel í þessu ráðuneyti.

hversu verðmæt þessi fjárfesting er. En af hverju í ósköpunum er ríkisstjórnin þá ekki að fjárfesta almennilega í þessum málaflokki? Af hverju er ekki verið að setja nægilega peninga í þennan málaflokk til að tryggja að grunnframfærslan sé nægilega há? Grunnframfærsla núna hjá stúdentum er á við helming af ásættanlegum launum á vinnumarkaði. Það er augljóst að þetta er ekki nægilega há upphæð fyrir fólk til þess að framfleyta sér þannig að það er raunverulega verið að skapa kerfi þar sem fólk neyðist til að vinna nema það hafi einhverja fjársterka aðila á bak við sig til að redda sér í gegnum námið. Þetta er ekki að fjárfesta. Þess vegna spyr ég að þessu. Ef það er skilningur á því að þetta sér fjárfesting sem skilar sér, af hverju í ósköpunum er ekki verið að setja alvörupening í þetta kerfi og fjárfesta raunverulega?

Virðulegur forseti. Það er nú bara mjög skýrt hjá þessari ríkisstjórn og í gildandi fjármálaáætlun er að finna áherslu um aukinn stuðning til háskólasamfélagsins, aukið fjármagn til háskóla þar sem við erum að sækja fram á grundvelli nýs árangurstengds fjármögnunarlíkans sem beðið hefur verið eftir frá 2007 og fjallaði um þörfina á því að hægt væri að fara í sókn fyrir háskólana með nýju fjármögnunarlíkani. Hér er rætt um forgangsröðun fjármuna, hvernig við forgangsröðum fyrir stúdenta. Auðvitað þarf að ræða það hvernig við styrkjum stúdenta, hvernig við erum að styðja við þá, hvar sé best að styðja þá og hvar raunverulegur vilji er til að sækja fram og styðja þá meira.

Ég hækkaði grunnframfærsluna um 18% í síðustu úthlutunarreglum og nú er kominn tími á næstu úthlutunarreglur þar sem við þurfum að skoða hvernig við getum gert betur

aðgang inn í háskólanámið. Enn og aftur erum við að horfast í augu við mismunun vegna efnahags. Við sjáum líka að á sama tíma og er verið að tala um 30% í styrk fyrir þá sem skila X einingum þá er það ómögulegt fyrir þann stúdent og þann háskólanema sem er að reyna að berjast til náms og þarf að vinna með því. Það er nánast ómöguleiki fyrir hann að standa undir öllum þeim einingum sem er af honum krafist til þess að hann geti hlotið þennan styrk, þennan stuðning sem allir vilja jú fá. Þannig að ég velti fyrir mér, þar sem við erum að horfa upp á mikið brottfall úr námi og við sjáum það að jafnvel 75% nemenda sem voru innt eftir því sögðu: Ég vildi frekar sleppa því að taka lán — hvernig er samsetning þessara 63% nemenda sem segjast ekki vera að taka námslán?

Virðulegur forseti. Lögin um Menntasjóð og yfir höfuð hugmyndin um að styðja fólk í námi kemur af þeim grunngildum að fólk hafi jöfn tækifæri til menntunar óháð efnahag. Það eru markmið sjóðsins og markmið okkar hér, að við veitum fólki jöfn tækifæri til að fara í nám óháð efnahag. Það er þannig sem stuðningurinn á að virka. Ég hef sagt það að við erum ekki að ná nægilega miklum árangri þar sem við sjáum að nemendur telja þetta kerfi ekki skilað sér þannig að þau velji að taka lán. En á sama tíma erum við líka að sjá skýran vilja um að sumir vilja vinna meira með námi og velja að gera það frekar. Við erum ekki með mikinn kostnað fólginn í því að vera með háskóla á Íslandi og ég hef nú þegar boðið öllum einkareknum skólum að taka 100% framlag. Það er bara alveg skýrt að fólk vill hærri grunnframfærslu, aðrir vilja lægra vaxtaþak,

Ég velti fyrir mér: Hvaða mögulegi kostnaður getur legið í því fyrir ríkissjóð að láta háskólanema og þá sem eru með rétt til þess að taka námslán í friði með sína vinnu? Er það ekki í rauninni bara ágóði fyrir ríkissjóð

Ég sé engin útgjöld ríkissjóðs í því. Ég sé bara ábata, ég sé bara skatttekjur, enda erum við nú ein skattpíndasta þjóð í heimi og það er sannarlega ekki þannig að þau muni sleppa við að greiða skattana sína frekar en nokkur annar.

í heildina og fæ að nýta mér það við seinna tækifæri. Hér ræðir hún þó um frítekjumarkið og auðvitað er í því kostnaðar þegar við reiknum út útgjöld ríkissjóðs þegar við þurfum að veita hærri lán til nemenda sem þó eru í mikilli vinnu sem hafa hingað til verið skert. Það eru útgjöld þó að þau komi kannski inn með því að nemendur ákveði síðan að vinna meira með námi og greiða skatta af því. Ég hef sagt hér í dag að ég er ekki mótfallin þeirri áherslu. Ég sé að það er fjöldi nemenda sem velur það og vill það, en það hafa ekki verið þær áherslur stúdentahreyfinganna sem hafa komið á borð til ráðherra í því samráði sem verið hefur til nemendanna. Það er mjög misjafnt hvar áherslan liggur og hvort forgangsröðunin eigi að vera í hærri

Hæstv. forseti. Það er ástæða til að fagna þeirri skýrslu sem hér er til umræðu á Alþingi og þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna og reifun efnis hennar.

sem sagt að tryggja það að öll sem hafi áhuga á því að fara í háskólanám komist þangað án tillits til efnahags og oftast er það nú þá efnahagur foreldranna sem þar um ræðir. Það hefur auðvitað verið hlutverk Menntasjóðsins og forvera hans um áratugaskeið og ég er ekki í nokkrum vafa um að hér er á ferðinni eitt besta jöfnunartæki sem við höfum búið til hér á landi

að benda á, svona í upphafi minnar tölu hér, að það voru líka ýmsar ábendingar sem komu fram við vinnslu þess frumvarps og við afgreiðslu þess hér á Alþingi sem í rauninni þessi skýrsla ber vitni um eða hún endurspeglar það, því að það komu ábendingar, bæði frá námsmannasamtökum og einnig frá samtökum launafólks, um þetta kerfi sem kannski hefði þurft að hlusta aðeins meira á í aðdragandanum. Það er alltaf deilt um framfærsluviðmið. Ég get svo sem tekið undir með hæstv. ráðherra að það er oft deilt um þau en þau þurfa að vera í lagi þannig að fólk geti haft framfærslu af þeim lánum sem það tekur hjá Menntasjóðnum og verið í fullu námi. Það eru mjög háir vextir núna á þessum lánum. Ég man þá daga þegar fólk gat tekið námslán á 1% vöxtum og í gamla kerfinu kom afslátturinn inn í lokin. Hann fór þá í miklum mæli til fárra einstaklinga sem höfðu tekið há lán og kannski verið í löngu námi. Ég skil vel að það hafi verið reynt að jafna þann stuðning eins og hefur verið reynt með þessum lögum eftir situr að afborganir eru mjög háar, lánin verða að vera greidd upp fyrir 65 ára aldur og þó að fólk geti valið leiðina eigi síðar en við 35 ára aldur þá gefur að skilja að samkvæmt þessum lögum þá verður greiðslubyrðin mjög há. há. Það er rétt eins og hæstv. ráðherra bendir á að það er kannski ekki komin mikil reynsla á þessi lög en ég hygg að það hafi verið alveg rétt að fara í þessa endurskoðun strax að þremur árum loknum vegna þess að það eru alls kyns atriði sem er hægt að laga núna og ég vona að hæstv. háskólaráðherra greini betur frá þeim hugmyndum sem hún hefur um lagabreytingar á yfirstandandi löggjafarþingi þannig að við getum rætt þær betur hér við þessa umræðu. Uppleggið var og er ofuráhersla á fjármögnun sjóðsins en sú fjármögnun hefur að mestu komið úr vasa stúdenta eða lántaka. Það var sagt frá upphafi, þegar þáverandi hæstv. menntamálaráðherra, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, lagði þetta frumvarp fram að þetta væri ekki sjálfbært kerfi. Það væri alveg ljóst að þetta kerfi myndi ekki ganga upp fjárhagslega ef ríkið myndi ekki láta sjóðnum í té hærri upphæðir. Sjálfbærni var ekki tryggð og það kemur ekki á óvart að það sé nefnt hér í skýrslunni. Vextir þessara lána eins og nú gildir eru kannski það alvarlegasta í stöðunni. Það er hægt að velja verðtryggt eða óverðtryggt, það er vaxtaþak, 4% og 9%, og það er rétt, eins og hér hefur verið bent á, þegar þessi lög voru sett þá stóð yfir skammvinnt lágvaxtatímabil í landinu. Kannski erum við þannig gerð hér í þessu landi að við erum alltaf bjartsýn á að hlutirnir verði góðir áfram og haldist eins og þeir þurfa að vera en svo bara gerist það ekki. Stúdentar taka alla áhættu af vöxtunum, af ákvörðunum þeirra og hvar þau hreinlega lenda í vaxtastiginu í landinu þegar þau ljúka námi. Þetta verður að laga, hæstv. forseti. Það er ekki hægt að láta lántakandann búa misserum og kannski árum saman í óvissu um hver kjörin séu á láninu sem verið er að taka og greiðslubyrðin, sem verður þá fljótandi, eins og kemur fram í skýrslunni og í takt við efnahagsástandið. Það kann að vera gott, það kann að vera vont, og það er bara eins og hvert annað happdrætti hvar þú lendir í tíma og rúmi í því að ljúka námi og hefja síðar greiðslur af því láni sem þú hefur tekið. Þetta er stærsta málið, finnst mér, við þessa skýrslu og við þessar ábendingar og eitthvað sem verður að taka á strax. Vaxtaþakið kemur að einhverjum notum en það er ekki næg trygging. Það er líka þannig að það sem hér var lagt til, og við mörg bundum miklar vonir við, var að styrkir væru greiddir, þ.e. sem sagt að hluti lánsins breyttist í styrk við námslok. Það hefur ekki gengið eftir eins og við vorum að vona.

að segjast, þ.e. að styrkurinn kæmi inn við lok hverrar annar. Og hvað þýðir það? Það er stórkostlegt efnahagslegt atriði

fram að ef styrkirnir virka þá eiga þeir að virka þannig og þeir eru góðir til þess bæði að lækka lánsupphæðina en ekki síður til að hvetja námsmenn til að klára á réttum tíma eða u.þ.b. Það er sveigjanleiki í kerfinu, ég held hann sé nægur. Nú er ég kannski ekki best fær um að dæma það en það er samt þannig að það skiptir máli að fólk hafi eitthvert svigrúm en líka að það sé ákveðinn hvati til þess að fólk ljúki sínum gráðum á svo að segja tilsettum tíma. Það er gott fyrir stúdentana, gott fyrir samfélagið, það er gott fyrir háskólann, það græða allir á þeirri stöðu. Barnastyrkirnir, sem ekki hefur kannski verið mikið fjallað um hér, voru, man ég vel, mikið lykilatriði við þessa lagasetningu, þ.e. að að hafirðu kostnað af framfærslu barna þá takirðu ekki lán fyrir þeirri framfærslu heldur fáir styrk. Þetta er gríðarlegt jafnréttismál, Ég hef ekki tölu á þeim konum sem ég þekki sem fóru seint í háskólanám, tóku námslán og voru kannski einstæðar með tvö eða þrjú börn. Hvað haldið þið að þessar konur skuldi eða hafi skuldað? Þetta er mikið réttlætismál og það er gott að sjá að þetta er nýtt og þetta skiptir miklu máli og þessu má ekki breyta. Annað sem var mikið í umræðunni var afnám ábyrgðarmannakerfisins í gamla kerfinu, LÍN-kerfinu, og við þekkjum öll sorgarsögu þess ábyrgðarmannakerfis í gegnum árin og áratugina. Það var ekki gengið alla leið við þessar lagabreytingar. Það náðist að afnema ábyrgðarmannakerfið eins og það stóð 1. júlí 2020, ef ég man þetta rétt, og þá á öllum lánum sem voru í skilum. Þau lán sem hafa farið í skil eftir þann tíma, gömlu lánin, hafa ekki fengið afnám ábyrgðar og þessu þarf að breyta. Hitt er líka að ég hygg að það sé löngu tímabært að afnema ábyrgðarmannakerfið eða sem sagt afnema ábyrgð á lánum sem voru ekki í skilum við þennan tíma. Þetta eru þegar grannt er skoðað kannski ekki mjög margir einstaklingar, oft kannski um háar upphæðir að ræða en ekki alltaf, en þetta er í rauninni það sama og að afskrifa. Þú bara afskrifar þessi afföll. Þannig líka leysir þú margt fólk undan því þrúgandi oki sem það er að vera ábyrgðarmaður á lánum sem eru í vanskilum með þessum hætti. Ég held að það sé kominn tími til að við skoðum það af fullri alvöru, það tókst ekki að gera þetta algerlega 2020 en ég held að við séum komin þangað að við eigum að geta stigið þetta skref.

að ámálga þær a.m.k. hér og taka þær til umræðu. Ég hef áhyggjur af því, eins og kom fram í máli ráðherrans, að 20% af framlögum til Menntasjóðsins fari í rekstur sjóðsins, hafi ég skilið það rétt. Það verður að breytast. Við viljum ekki hafa það þannig, það er allt of hátt hlutfall og ég ítreka það sem ég sagði áður að það verður að taka þessa miklu vaxtaáhættu af stúdentum. Mig langar líka að biðja hæstv. ráðherra að ræða það hér í seinni ræðu sinni hvernig það geti verið að lánasöfnin hafi ekki verið aðskilin og að lántaka fari fram í gamla lánasafninu hjá LÍN. Ég hreinlega skil ekki alveg hvernig þetta er gert en það var búið að benda á það, fjármálaráðuneytið var búið að benda á það, að þetta væri ekki góð leið að fara. Mér finnst mikilvægt við þessa umræðu að við viðurkennum að það verði að vera möguleiki að vera í fullu námi án atvinnuþátttöku, a.m.k. að vetri til, að fullt nám sé fullt nám. Þetta er líka akademísk spurning og ég heyri það oft í samtölum mínum við fólk sem kennir og starfar innan háskólanna að að atvinnuþátttakan er svo mikil að hún stýrir öllu öðru í náminu. Það er ekki góð staða að vera í, hvorki fyrir stúdentinn né háskólann. Ég skil það, Íslendingar eru bara vanir því og námsmenn hér að vinna á sumrin og allt í góðu með það en að vera í fullri vinnu kannski með fullu námi, það segir sig sjálft að þar mun eitthvað fara úrskeiðis. Ég held að þetta sé nefnilega líka akademískt mál. Þetta snýst um gæði námsins og það að geta stundað það að mestu ótrufluð. Það er auðvitað þannig, eins og fram hefur komið og stendur líka hér í þessari ágætu skýrslu, að efnahagsástandið í samfélaginu, staðan á vinnumarkaði, ræður auðvitað einhverju um það hversu mikil atvinnuþátttaka stúdenta er. Þegar við erum á þenslutímum þá óneitanlega kallar kallar vinnumarkaðurinn á meiri þátttöku og meira framlag frá unga fólkinu okkar sem er í háskólanámi. Ég vil fagna því í lokin að hæstv. dómsmálaráðherra hafi viðurkennt það strax í upphafi sinnar ræðu að alvarlegir meinbugir hafi verið og séu á þessum lögum og þá þurfi að laga. Það er auðvitað ekki sama hvernig það er gert en ég hygg að við hljótum að geta náð saman um skynsamlegar breytingar og breytingar sem stuðla að því að öll þau sem hafi hug á háskólanámi geti stundað það án tillits til efnahags eða stöðu í samfélaginu og að það sé það sem við séum að tryggja með þessari löggjöf, með starfsemi Menntasjóðsins og með því kerfi sem þarna var innleitt, sem sagt með barnastyrkjunum og með hvatakerfinu sem felst í niðurfellingu hluta lánsins. Þar þarf augljóslega að gera betur svo að það virki og við verðum líka að taka þessa miklu áhættu af herðum stúdenta á kjörunum sem eru á láninu.

um Menntasjóðinn og stöðuna. Það er mikilvægt að við tökum tillit til þeirra ábendinga en það er líka mikilvægt að við skoðum stöðu þeirra sem eru greiðendur lánanna,

Þetta er áhugaverð umræða og góð. Þetta er gríðarlega mikilvægur sjóður eins og hér hefur komið fram og jöfnunartæki sem við höfum sem betur fer búið að í í áratugi núna; alls ekki gallalaus, eins og vel hefur komið fram í umræðunum í dag, og þessi nýju

um kannski hinn endann á þessu öllu saman þegar horft er á tíma, þ.e. þegar námsmenn sem hafa tekið þessi námslán til að komast í gegnum nám á einhverjum tímapunkti í lífi sínu eru búnir að vera að greiða af þessum námslánum kannski í áratugi. Eins og maður veit dæmi um þá lækka þau kannski ekki mjög mikið á þeim áratugum sem greitt er af þeim af einhverjum ástæðum og standa síðan uppi sem skuld við ríkið sem gjaldfellur, ef ég hef skilið hlutina rétt, við 65 ára aldur.

Hæstv. forseti. Ég þakka þér fyrir skilninginn. Það er ekki alltaf þannig að varaþingmenn átti sig á reglunum hér í þessum sal. Við höfum tíma til að ræða þessi mál betur. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við skoðum greiðendahliðina á þessu kerfi, ekki síst í þessu nýja kerfi sem ég hef frá upphafi haft nokkrar áhyggjur af. Hún er önnur í gömlu kerfunum en þar eru á henni

Hér erum við hreinlega að tala um hvernig við best getum tekið utan um framtíð íslensks samfélags, hvernig best við getum virkjað mannauðinn okkar og eflt unga fólkið okkar til dáða vegna þess að þau koma til með að erja jörðina og þurfa að sjá um hlutina eftir að við erum gengin. Þess vegna er í rauninni rosalega sárt að ganga alltaf nánast að því vísu að það er eiginlega alveg sama hvað viljinn er góður og hvað er að gert, það örlar alltaf á þessari misskiptingu vegna efnahags þar sem einstaklingum er gert ómögulegt, algerlega ómögulegt, ef þeir hafa ekki bakhjarl, að afla sér aukinnar menntunar. Það liggur algjörlega á borðinu að sá sem býr úti á landi hefur ekkert bakland, fær ekki úthlutað stúdentaíbúð hér í Reykjavík og hefur í rauninni ekki í neitt að hverfa hér og langar að fara í Háskóla Íslands eða Háskólann í Reykjavík eða hvar annars staðar sem er, gæti aldrei framfleytt sér á þessu námsláni. Það er alger ómöguleiki. Það er ómöguleiki að hann gæti framfleytt sér á námsláninu nema fara út að vinna. Og hvað gerum við þá? Við erum með frítekjumark. Hann fær ekki að vinna eins og hann vill, enda er það staðreynd að með því að þröngva einstaklingnum hreinlega af illri nauðsyn í sjálfsbjargarviðleitni sinni til þess að fara út að vinna, á sama tíma og hann vildi gjarnan eyða öllum sínum tíma í að einbeita sér að náminu sínu, þá erum við í rauninni að skerða líkur hans á því að standa sig vel í námi og við erum líka að lengja námstímann. Það liggur líka algjörlega á borðinu. Það er nánast algerlega vonlaust fyrir nokkurn að ætla að skila 100% námsárangri til að geta gengið inn í þennan 30% styrk sem er verið að boða. Þú þarft að skila ákveðnum einingum til að geta átt kost á því að fá þennan 30% styrk. Ef ekki þá færðu bara ekki styrkinn. En þú mátt heldur ekki vinna nema eitthvað X mikið, þú mátt alls ekki vinna eins og þú vilt. Við í Flokki fólksins höfum ítrekað talað um það að við eigum að gefa fólkinu okkar frelsi. Við eigum að gefa þeim frelsi hvar í rauninni sem þau standa í þjóðfélagsstiganum til sjálfsbjargar. Við eigum að hjálpa þeim til sjálfsbjargar. Við eigum að hjálpa þeim til menntunar. Við eigum að fjárfesta í mannauðnum. Við eigum að fjárfesta í unga fólkinu. Við eigum ekki að leggja stein í götu þeirra og gera þeim erfitt fyrir um það hvernig þau eigi mögulega að geta aflað sér menntunar. Það sýnir sig í þeirri skýrslu sem hér er um rætt þegar 63% nemenda sem eru í framhaldsnámi eru ekki að taka námslán. Hvers vegna eru þau ekki að taka námslán? Það er vegna þess að þau þurfa þess ekki. Þau hafa bakhjarl, þau hafa peninga. Þau fá mat á diskinn, þau hafa þak yfir höfuðið. höfuðið. Það er einhvern veginn alltaf þannig að þeir sem standa verst, þeir sem hafa það í rauninni bágast, eru alltaf settir í þessa aðstöðu. Þú verður að taka lán, þú verður að borga okurvexti, þú verður að gera þetta, þú verður að gera hitt.

Ellegar það að þegar þú ert farinn að vinna með náminu þá náttúrlega geturðu heldur ekki tekið þær einingar sem við setjum kröfu um að þú þurfir að geta staðist til þess að geta fengið 30% styrkinn sem við ætlum líka að veita sumum. Mér finnst þegar við erum að taka heildstætt utan um það sem við erum að tala um, mannauðinn okkar, framtíðina okkar, unga fólkið okkar, þá þurfum við að vera með heildstæða og skýra sýn á það. Við þurfum að átta okkur á því hverri einustu krónu sem er varið í menntakerfið okkar er vel varið. Hún er gulls ígildi. Hún er framtíð þjóðar. þjóðar. Forgangsröðun fjármuna, eins og ég hef ítrekað talað um, er alls ekki í öllu falli byggð á því að hugsa um velferð og framtíð þjóðar. Það liggur á borðinu.

við bág kjör, að það virtist engu skipta í þá daga hvort þú hafðir efni á því að greiða af ábyrgðinni sem þú skrifaðir upp á á þeim tíma, þú varst gjaldgengur.

Það liggur á borðinu að því eldri sem við verðum, því alvarlegri augum einhvern veginn lítum við á allt saman. Ég veit ekki út af hverju sú þróun er, það vex með okkur ákveðinn kvíði og allar svona óvæntar

gömul. Mér finnst í rauninni alveg rosalega mikilvægt að koma bara hreinlega með skýrar línur um það að það er ekkert ábyrgðarmannakerfi lengur á þessum lánum. Persónulega myndi ég segja hér sem formaður Flokks fólksins: Ég vil að allir sem vilja sækja sér menntun hér geti fengið stuðning og námslán til þess, allir, séð frá efnahag, burt séð frá öllu, og í rauninni á það ekki að vera lán, ég vil bara sjá styrki. Ég vil sjá metnað, ég vil sjá viðurkenningu á mannauðnum sem felst í unga fólkinu okkar sem er tilbúið að mennta sig og ganga inn í fjórðu iðnbyltinguna og bráðum þá fimmtu, eða við erum sennilega komin í fimmtu byltinguna, ég vil sjá að við séum að taka mark á því og virða það sem er framtíð landsins. Ég vil sjá alvöru, ekki bara allt í plati. Að fá þessa skýrslu er ágætisinnlegg í umræðuna er ágætisinnlegg í umræðuna en betur má ef duga skal. Það verður að vera heildstætt. Það er ekki hægt að segja: Heyrðu já, námslánið er lágt. Þú hefur rétt á að taka námslán, við ætlum að hafa á því okurvexti, þú munt borga af því þangað til þú ert orðinn 150 ára eða hvað sem þú verður gamall, þú losnar aldrei úr þessari snöru nema þú

en samt sem áður er það þannig að ef þú hefur hins vegar ekki efni á þessu og þú getur ekki lifað af þessu láni og þú verður að leigja þér íbúð, þá náttúrlega ertu í vondum málum, þú hefur ekkert bakland, þú ert líka enn þá í rosalega vondum málum, þú verður að vinna með náminu, sjáðu til, og þá ætlum við að skerða þig og

vegna þess að þú ert fátækur. Þú átt ekkert bakland og við stöndum ekki með þér. Þetta eru skilaboðin. Þetta er ástæðan fyrir brottfalli úr námi. Þetta er ástæðan fyrir vanlíðan unga fólksins okkar, að geta ekki og sjá bara gjörsamlega ekki úr augunum út þegar þau eru að reyna að leggja línurnar að sinni framtíð. Þau eru að gera það sum hver upp á eigin spýtur með ekkert bakland. Við eigum fyrst og síðast að taka utan um þau sem hafa ekki bakland og tryggja að þau geti tekið þátt í þessu samfélagi á sínum forsendum og menntað sig eins og allir aðrir. Hin þurfa ekki á því að halda. Þau sem fæðast með silfurskeið og eru með sterkan bakgrunn, eru með sterkt bakland, pabbi og mamma leigja handa þeim íbúð eða jafnvel einbýlishús einhvers staðar, þurfa ekki á þessu að halda, þau eru á grænni grein. grein. Ég segi í fyrsta lagi: Burt með þessa vexti: Afnemum allar þessar skerðingar. Afnemum þetta allt saman. Gefum fólki val á að bjarga sér sjálft og gefum öllum tækifæri, sýnum það í verki að við virðum unga fólkið okkar, við virðum mannauðinn okkar og við höfum metnað fyrir því að sjá framtíðina bjarta hér fyrir alla, og í guðanna bænum, ég segi það enn og aftur, hættið að mismuna fólki eftir efnahag, hættið að múra fólk inni í fátæktargildrum, hættið að refsa því fyrir að eiga ekki bakland. Tökum utan um þá sem við þurfum að hjálpa, veitum þeim frelsi, veitum þeim val, veitum þeim menntun, veitum þeim framtíð, byggjum mannauðinn, virðum samfélagið okkar af öllu hjarta.

Framfærslan er allt of lág til að ná endum saman og vegna þess neyðast allt of margir stúdentar til að vinna með námi en ef þeir vinna með skóla þá minnkar framfærsla þeirra því að frítekjumarkið er svo lágt og þá festast stúdentar í eins konar vítahring eða jafnvel fátæktargildru. Þeir Þeir geta ekki sinnt námi af heilum hug því að þeir eru að vinna en þeir ná ekki að vinna nóg til að hafa ofan í sig og á. Atvinnuþátttaka íslenskra stúdenta er með því hæsta sem þekkist en í könnun EUROSTUDENT frá árinu 2019 kemur fram að 71% íslenskra stúdenta vinna með námi, þar af 29% í yfir 20 tíma á viku. Þá segja tæplega þrír af hverjum fjórum að án vinnunnar hefðu þeir ekki efni á að vera í námi. Stúdentar sækja ekki vinnu vegna þess að þeim þyki svo skemmtilegt að hafa brjálað að gera eða af því að þeim sé sama um námið heldur er staðreynd málsins sú að það er ekki hægt að lifa af námslánunum einum saman. Embætti umboðsmanns skuldara miðar við að lágmarksframfærsla einstaklings án húsaleigu sé 214.815 kr. á mánuði. Til samanburðar gerir Menntasjóður ráð fyrir að námsmenn geti lifað á aðeins 137.100 kr. á mánuði. Landssamtök íslenskra stúdenta hafa áður bent á að það skjóti skökku við að sama upphæð og er veitt fyrir fullt nám er lágmarksupphæð fyrir 50% vinnu. Þetta viðhorf endurspeglar það sjónarmið að fullt nám er ekki álitið full vinna og launin eða lánin eru í samræmi við það. Þetta er náttúrlega ömurleg staða. Ekki batnar það þegar húsnæðisliðurinn er tekinn inn en miðað við fullt nám fær námsmaður í leiguhúsnæði 97.853 kr. aukalega á mánuði í húsnæðislán. Það dugar hins vegar engan veginn fyrir húsnæðiskostnaði, jafnvel þegar þú ert eitt af þeim heppnu sem fá inni á stúdentagörðum, en þar kosta einstaklingsíbúðir frá 115.000 kr. upp í 141.000 kr. á mánuði, hvað þá ef viðkomandi nemandi þarf að leita á hinn almenna leigumarkað. Með öðrum orðum hafa stjórnvöld skapað kerfi þar sem stúdentar neyðast til að vinna með námi. Þrátt fyrir að íslenskir stúdentar séu virkir á vinnumarkaði er ekkert sem grípur þá ef þeir missa vinnuna. Námsmenn, líkt og aðrir, greiða hluta af launum sínum í Atvinnuleysistryggingasjóð en vegna þeirrar gloppu sem er á milli námslána og atvinnuleysistryggingakerfisins geta þeir ekki sótt um atvinnuleysisbætur í sjóðinn. Þetta kom skýrt í ljós í Covid-faraldrinum. Því er ekkert kerfi sem grípur námsfólk sem fær t.d. ekki sumarvinnu eða missir vinnu sína yfir veturinn. Eins og er eru námslán ekki greidd yfir sumartímann nema fólk sé í sumarnámi og þá er afkoma stúdenta fullkomlega ótrygg og getur þetta fyrirkomulag valdið brottfalli úr námi. Ef stúdentar eignast barn í námi opnast ný fátæktargildra. Það þyrfti að hækka fæðingarstyrk námsmanna strax enda alveg ljóst að núverandi upphæð dugar ekki til að ná endum saman fyrir nýbakaða foreldra. Að stúdentar þurfi að ströggla í fæðingarorlofi getur haft margvísleg áhrif á framvindu náms, seinkað því að stúdentar stofni fjölskyldu og dregur úr jöfnum tækifærum stúdenta. Þeir sem nú þegar eru efnahagslega sterkir eða með gott bakland geta stjórnað því hvenær þeir hyggja á barneignir. Aðrir þurfa bara að gera svo vel að aðlaga sig.

Námslánakerfið átti til að byrja með að vera félagslegt jöfnunartæki en í stað þess eykur það ójöfnuð. Það tekur enginn lán hjá sjóðnum nema honum standi engar aðrar lausnir til boða. Þetta er, eins og hefur komið fram í þessari umræðu, áfellisdómur. Til að mæta þessu var sett á fót styrktarkerfi sem átti að styðja nemendur í að sækja nám eftir eigin höfði og stuðla að því að fleiri nemendur lykju námi. Styrkirnir eru hins vegar vegar of lágir og miðast við framvindu náms sem þýðir að ef stúdentar lenda í skakkaföllum og ná ekki að ljúka námi á tilskildum tíma fá þeir ekki styrki. Það eru alls konar aðrar hindranir sem standa líka í vegi fyrir að styrkjakerfið nýtist þeim sem standa höllum fæti. Það er til að mynda mjög líklegt að fólk sem þarf að vinna með skóla klári námið ekki á réttum tíma og eigi ekki rétt á styrk. Ekki var gert ráð fyrir yfirfærslu úr gamla kerfinu í nýja sem þýðir að nemendur sem sóttu um lán í gegnum LÍN eða Lánasjóð íslenskra námsmanna þegar nám hófst þegar nám hófst geta ekki fengið styrki, burt séð frá námsframvindu. Styrkjakerfið stuðlar jafnframt ekki að frelsi og sveigjanleika í námi. Það er nær ómögulegt að skipta um námsbraut og halda í styrkinn og hentar kerfið jafnframt ekki nemendum sem vilja blanda saman ólíkum námsbrautum.

Það skiptir máli að nemendur hafi svigrúm og getu til að sækja í það nám sem þeir brenna fyrir en til þess þurfum við að auka hlutfall styrkja í kerfinu jafnt og þétt og draga úr því að fólk sitji uppi með lán sem þarf að borga af í áratugi. Einhver skynsamlegasta fjárfesting sem stjórnvöld geta ráðist í er að stytta skuldahalann sem stúdentar taka með sér út í lífið að námi loknu. Þetta eykur líkurnar á góðum námsárangri

þá erum við oft að taka ákvörðun sem er einhvern veginn algerlega byggð á því hver launin eru sem eru í boði út af því að við erum með þvílíkan skuldahala á bakinu sem við þurfum að borga. Þetta er ekki

þegar fólk hefur þetta frelsi. Þetta eykur líka möguleika ungs fólks á að fóta sig í samfélaginu ef það er ekki með þennan skuldabagga á bakinu. Það er alvörufjárfesting í fólki og í framtíðinni sem skilar sér margfalt til baka. Við þurfum að gera stúdentum kleift að koma undir sig fótunum, kaupa sína fyrstu íbúð eða fara erlendis í frekara nám þrátt fyrir að hafa tekið þá ákvörðun að fara í háskóla eða annað framhaldsnám. Þetta viðhorf, að stúdentar þurfi að þjást með námi, að stúdentar þurfi að vinna fullt starf á sumrin þannig að þau geti sloppið með að vinna bara smávegis með fullu námi á veturna, er ótrúlega skammsýnt og skaðlegt viðhorf. Stúdentar eiga að hafa svigrúm til þess að geta einbeitt sér að náminu og tekið þátt í háskólasamfélaginu. Þeir eiga líka að hafa frítíma. Háskólanám er ekki bara bóklestur og verkefnaskil. Þetta er samfélag sem á sér fáa líka. Að verja tíma með fólki með mismunandi áhugasvið úr mismunandi deildum háskólanna og kasta á milli sín hugmyndum er ávísun á frjóa hugsun og nýsköpun sem mörg af stærstu fyrirtækjum landsins hafa sprottið upp úr. Það eru því ekki bara stúdentar sem fara á mis við margt ef þeir geta ekki tekið þátt í háskólasamfélaginu heldur Ísland allt. Stúdentar, eins og aðrir, þrífast best ef þeir hafa tíma til að sinna sjálfum sér, sinna áhugamálum sínum, sinna vinum sínum, skapa félagsleg tengsl. Stúdentar þurfa að eiga frítíma til að geta gert þetta. Allt of margir stúdentar hafa ekki þetta svigrúm og eru bara á fullu að vinna í námi og hafa varla tíma til að anda á milli. Forseti. Við erum að horfa fram á gífurlegar samfélagsbreytingar og í stað þess að tala um hvernig við getum aukið hagkvæmni ættum við að vera að skapa menntakerfi sem getur mætt þörfum nemenda á fjölbreyttan hátt í síbreytilegu og lýðræðislegu samfélagi. Námið þarf að aðlaga að þörfum nemenda svo þeir geti menntað sig á eigin forsendum og að þekkingarsköpun sé ávallt höfð að leiðarljósi. En það er ekkert síður mikilvægt að einstaklingar hafi aðgengi að menntun og endurmenntun á öllum skeiðum ævinnar. Við mótun menntastefnu til framtíðar er mikilvægt að horfa til framtíðarsamfélagsins og þeirra öru samfélagsbreytinga sem nú eiga sér stað. Aðferðafræði síðustu aldar mun ekki duga til. Það þarf að hugsa algerlega upp á nýtt hvernig við byggjum upp samfélag sem er í stakk búið til þess að tækla hin fjölmörgu vandamál nútímans sem við stöndum frammi fyrir, og framtíðarinnar.

Ef stúdentar þurfa ekki að vega og meta allar ákvarðanir sem þeir taka í tengslum við nám út frá efnahagslegum framtíðarhorfum er aldrei að vita nema aðsókn myndi aukast í fleiri námsgreinar, að innflytjendur myndu í meira mæli sækja í framhaldsnám, að fólk myndi raunverulega sjá fyrir sér framtíð þar sem það starfar við það sem brennur fyrir, að fólk stofni fjölskyldur þegar því hentar og lifi hreinlega hamingjusamara lífi með aðeins minni áhyggjur. Streita, hvað við erum ótrúlega upptekin og erum að gera ótrúlega mikið og erum að bugast í streitu, er líka að buga heilbrigðiskerfið okkar. Þetta er allt hluti af miklu stærri mynd sem við þurfum að huga að. Fylgifiskur þessa væri eflaust öflugri háskólar með stúdentum sem eru líklegri til að skara fram úr á sínu sviði og njóta námsáranna. Píratar lögðu fram ásamt öðrum flokkum breytingar á ýmsum lögum til að bæta stöðu námsmanna. Þær breytingar snúa að námslánum, lágmarksnámsframvindu, fæðingarstyrk og atvinnuleysistryggingum, því að það er algerlega ljóst að þörf er á öllum þessum breytingum og það væri upplagt fyrir þetta þing að hunsa ekki kröfur stúdenta lengur og samþykkja þetta frumvarp. En það er líka upplagt og mikilvægt að við hugsum til þess, þegar við erum að tala um breytingar á þessu kerfi, á námslánakerfinu og menntakerfinu í heild sinni, að það er ekki bara hægt að færa eitthvert takmarkað fjármagn til á excel-skjalinu og ætlast til þess að það sé að fara að gera einhvern gæfumun. Það þarf fjármagn. Það þarf raunverulega trú á því að menntun sé fjárfesting og að það borgi sig til baka að fjárfesta í ungu fólki, og þeirri hugmynd eða hugmyndafræði eða trú þarf að fylgja fjármagn, því annars verður það að engu. Ég hvet hæstv. ráðherra til að fá meira fjármagn í þennan málaflokk og tryggja að stúdentar hafi raunverulegan sveigjanleika og frelsi til að velja sér nám algjörlega óháð fjárhagsstöðu og geti streitulaust og áhyggjulaust stundað það nám án þess að vinna sig einhvern veginn í þrot og bugun meðfram því, því að það kostar okkur bara meiri peninga, forseti, í lokin.

Ég vil þakka fyrir þessa skýrslu um Menntasjóð námsmanna, framsögu hæstv. ráðherra um hana og umræðuna hér í dag. Eins og hér hefur komið fram var stigið mjög mikilvægt umbótaskref þegar ný lög um Menntasjóð námsmanna voru samþykkt hér á Alþingi árið 2020 í tíð þáverandi hæstv.

og Alþingi höfðu gert nokkrar atlögur að breytingum og þetta var fyrsta heildarendurskoðunin á námslánakerfinu frá því 1991. Sannarlega hefur margt breyst í íslensku samfélagi á þeim tíma, frá 1991–2020, en þegar lögin voru samþykkt var í þeim mikilvægt endurskoðunarákvæði um að fylgjast með þróuninni og gera úttekt á stöðunni með það að markmiði að meta hvort meginmarkmið námslána- og styrkjakerfisins væru að nást eða hvort eitthvað mætti bæta.

og lítil reynsla komin á margt í lagaumhverfinu. En á sama hátt finnst mér mjög mikilvægt að við tökum til okkar það sem við getum metið eftir þennan skamma tíma og mér finnst skynsamlegt, eins og fram kom hjá hæstv. ráðherra, að horfa á breytingar sem hægt væri að fara í strax á þessu þingi og halda svo áfram að rýna lausnamiðað þær breytingar sem þarfnast kannski lengri tíma til undirbúnings. Markmiðið er auðvitað alltaf að jafna tækifæri til náms eins og ég held að hver einasti ræðumaður hafi komið inn á í dag. dag. Mig langar að koma inn á nokkur atriði sem skipta máli og koma fram í skýrslunni og hafa verið nefnd hér, sum en kannski ekki öll. fyrsta er námsframvindan. Mér finnst einmitt margt benda til þess að eitt fyrsta skrefið sem hægt væri að fara í til umbóta sé rýmkun á kröfunni til námsframvindu og sérstaklega hvað varðar möguleikann á að færa sig á milli námsleiða, ekki síst í ljósi þeirrar kröfu samfélagsins að við teljum mjög mikinn kost að blanda saman þekkingu þvert á námsleiðir. Ég hef skilið Ég hef skilið ráðherra þannig að þetta verði mögulega eitt af því sem komi fyrst til kasta ráðuneytisins að skoða en vil jafnframt nefna það að ég álít að við í allsherjar- og menntamálanefnd munum rýna þetta sérstaklega í yfirferð um skýrsluna. Grunnframfærslan og frítekjumarkið eru svo stöðugt viðfangsefni og hafa verið það frá því að ég fór að fylgjast með umræðum um námslán, sem er nú býsna En í umræðunni um þessa skýrslu hafa komið fram hugmyndir um aðskilið frítekjumark á námstíma og utan hans og þannig skilst mér að fyrirkomulagið sé í Danmörku, að frítekjumarkið sé tvískipt. Á hinn bóginn hefur í umfjöllun verið bent á að það gæti kostað mikla vinnu og utanumhald og verið mannaflsfrekt að fara í tvískipt frítekjumark. Ég tel samt að þetta sé hugmynd sem sé verð frekari skoðunar og mögulega bara tæknilegt úrlausnarefni, af því ég tel að það að aðskilja frítekjumark geti skapað ný tækifæri, bæði fyrir þá sem þurfa að treysta á mikið lán frá lánasjóðnum og mögulega minna, og gæti þess vegna verið mjög mikilvægt tæki til aukins jafnréttis og aukins aðgengis þar sem það það fólk sem hefur tækifæri til að afla tekna utan námstíma gæti þá jafnvel sleppt því að vinna með námi eða unnið mjög lítið með námi og fengið fulla greiðslu frá sjóðnum. Auðvitað þarf framfærslan að duga til að ná endum saman en á sama hátt er mikilvægt fyrir stúdenta að skuldsetja sig ekki meira en þörf er á og ég held að á hverjum tíma þurfi að gera atlögu að skynsamlegum viðmiðum um framfærslu.

bæði á meðan á námi stendur, á tækifærin til námsframvindu, og svo eftir nám, á tækifæri til endurgreiðslu námslána. Þá kem ég að atriði sem ég tel mjög mikilvægt og ég hef ekki heyrt aðra tala um hér í dag: Við þurfum betri greiningar á þörfum námsmanna á árinu 2024 og betri greiningar en eru dregnar fram í þessari skýrslu þótt þar séu auðvitað dregnar fram mjög mikilvægar staðreyndir um vilja námsmanna. Ég velti t.d. fyrir mér hvort stytting framhaldsskólans hafi haft áhrif á þörf námsmanna til lántöku á meðan þeir eru í grunnnámi. Búa hugsanlega fleiri námsmenn í foreldrahúsum lengur á meðan þeir stunda grunnnámið? Eigum við eftir að sjá meiri ásókn þessara sömu námsmanna í lán þegar þeir fara í framhaldsnám? Sá sem byrjaði í námi eftir að lögin tóku gildi er hugsanlega að ljúka grunnnáminu núna og væri þá að fara í framhaldsnám í ár eða á næsta ári. Þar gætum við séð meiri eftirspurn eftir lánum. Svo velti ég fyrir mér hvernig atvinnuþátttaka námsmanna er metin og ég leyfi mér að álykta að við höfum ekki nógu góða mynd af því raunverulega hvað sé er á bak við atvinnuþátttökuna. Greinum við á milli þeirra sem vinna með námi eða þeirra sem stunda nám með vinnu, þ.e. greinum við á milli þeirra sem eru að afla sér grunnmenntunar, á hvaða stigi sem hún er, eða eru í háskóla sem lið í sinni símenntun og lið í að viðhalda sinni færni á vinnumarkaði? Á meðan okkur tekst ekki að greina á milli þessara hópa þekkjum við ekki raunverulegar þarfir hópsins sem vinnur með námi af illri nauðsyn, þ.e. af því að hann treystir sér ekki til að taka námslán eða vegna þess að upphæð grunnframfærslunnar er of lág.

að halda. Það sem ég á við með því er að við séum ekki einhvern veginn að taka mögulega í matinu þarfir þess hóps fram yfir þarfir hópsins sem er í brýnni þörf fyrir námslán. Eitt af því sem var nýmæli í lögunum um Menntasjóðinn eru ívilnanir, mögulegar ívilnanir vegna skorts á þekkingu á tilteknu svæði eða í tilteknum greinum.

er smíðað ákveðið kerfi þar sem bæði Byggðastofnun og sveitarfélög koma að og síðan ráðuneyti þar sem mögulega hefur

ákveðna vinnu, t.d. hjá heilbrigðisráðuneytinu, en eftir að heilbrigðisráðuneytið hefur greint þörf þá þarf í raun að taka ákvarðanir um hver sé fjöldinn og afla fjárheimildanna.

með framkvæmdinni á og einmitt að tryggja að kerfið sé ekki of þungt. Svo er auðvitað stóra málið sem margir hafa komið inn á og í raun sá þáttur sem hefur þegar upp er staðið mest áhrif á hvort fólk getur nýtt sér Menntasjóðinn í samræmi við markmið hans, það eru fjármögnunin, greiðslukjörin, vaxtastigið og vaxtaáhættan. Endurskoðun og útfærsla á þessu þarf auðvitað að vera í virku samstarfi þess ráðherra sem fer með háskólamál og fjármálaráðuneytis og jafnvel fleiri ráðuneyta

Þá velti ég fyrir mér, hvað eigum við eiginlega við þegar við tölum um að sjóðurinn eigi að vera sjálfbær fjárhagslega? Það þarf að skilgreina vel. Auðvitað er lykilatriðið fyrir bæði námsmenn og þá sem bera ábyrgð á sjóðnum og starfa hjá sjóðnum, eru í stjórn sjóðsins, að okkur takist að halda áfram að þróa regluverkið þannig að það verði sem einfaldast og gagnsæjast fyrir alla sem að málum koma. lokum langaði mig að taka undir það sem hér var nefnt fyrr í umræðunni, að það skipti máli að skoða hvort hægt sé að bregðast við varðandi ábyrgðarmenn sem enn standa eftir hjá sjóðnum vegna eldri lána og eins atriði varðandi það hvenær styrkur kemur í rauninni til útborgunar eða hvernig það er, eða sem sagt lækkunar, þannig að það er liður í gagnsæinu sem ég nefndi áðan. En að lokum finnst mér það fyrst og fremst fagnaðarefni að við skulum árið 2024 vera að fjalla um reynslu af nýjum lögum og leiðir til að bæta þau því að við höfðum í allt of mörg ár hjakkað í sama farinu við að reyna að fara í umbætur sem ekki tókust. Nú erum við á beinu brautinni og höfum öll tækifærin til að gera betur.

Herra forseti. Mig langar að byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu sem sýnir að við erum samfélag sem ber hag námsmanna fyrir brjósti og vill bæta hag þeirra og tækifæri til framtíðar. Það er alltaf einstaklega ánægjulegt þegar hægt er og færi gefst á að staldra við, meta og endurmeta, skoða það sem betur má fara, hverju þarf að breyta, hvað reynslan sýnir. Markmiðið með Menntasjóði námsmanna er m.a. að efla stuðning við námsmenn, hvetja til betri námsframvindu og búa til réttlátara og nútímalegra námslánakerfi en var við lýði árið 2020 þegar sjóðurinn var settur á laggirnar, sem var sannarlega ekki vanþörf á því lánasjóðurinn gamli var löngu orðinn risaeðla sem hélt kynslóðum í heljargreipum út yfir gröf og dauða í sumum tilfellum. Margt gott og jákvætt var innleitt með þessum nýja sjóði. Helstu nýjungar fólu í sér styrkjakerfi sem er bundið við námsframvindu og felur í sér umtalsverða niðurfellingu á höfuðstóli láns og styrkir vegna framfærslu barna. Lánin eru borguð út mánaðarlega þannig að námsmenn þurfa ekki að sinna námi í skugga óhagstæðs yfirdráttarláns og afborganirnar eru tekjutengdar, sem getur skipt sköpum fyrir ungt fólk sem er að koma undir sig fótunum. Margt margt fleira mætti telja, hefur verið talið upp hér og mun eflaust verða talið upp hjá þeim sem á eftir mér koma í þennan ræðustól. Sumt er fyrirséð, annað síður. Fyrir liggur að mun færri námsmenn hafa nýtt sér námsstyrkina en áætlanir gerðu ráð fyrir, auk þess sem stöðugt hefur dregið úr eftirspurn eftir námslánum. Þannig mætti við fyrstu sýn segja að sjóðurinn hafi ekki hjálpað nógu mörgum og kannski minnst þeim sem þurftu mest á að halda. Einstæðir foreldrar t.d. eiga erfitt með að nýta sér styrkina vegna krafna um línulega námsframvindu. Þá gefur styrkjakerfið heldur ekki tækifæri á að afla sér þverfaglegrar þekkingar. Athygli vekur hversu margir nemendur kjósa frekar að vinna með skóla en taka námslán. Nám á að vera full vinna og öll eiga að geta verið í skóla án þess að vinna með. Þess vegna er þessi sjóður til. Sumir námsmenn vilja geti unnið með námi, burt séð frá öllum lánakerfum, og þá þurfum við að spyrja okkur hvernig við getum mætt þeim sem best sem þurfa á því að halda og tryggt þeim jöfn tækifæri til stuðnings. Væri hægt að skoða frítekjumörk, annars vegar í fríum og hins vegar þegar unnið er með námi þannig að námsfólki gefist þá kostur á að blanda saman lánum og vinnu? Eða skoða einhvers konar önnur kerfi? Af fjölda lánþega að dæma virðast nemendur helst ekki vilja taka lán. Hér má auðvitað skoða hversu mörg úr hópi eldri námsmanna eru í rauninni í hlutanámi með fullri vinnu, sem skekkir sjálfsagt eitthvað þennan fjölda. Svo má líka minna á að íslensk ungmenni eru kannski brennd af reynslu fyrri kynslóða af þungri greiðslubyrði lána. Mögulega hefur stytting framhaldsskólans þau áhrif að háskólanemar, sem eru þá yngri þegar þeir hefja háskólanám, búa enn í heimahúsum en aðeins 10% nemenda undir 21 árs taka námslán. Fjórðungur Íslendinga á aldrinum 21–36 ára býr enn í foreldrahúsum og 13,6% námsmanna á sama aldri búa í foreldrahúsum. 27% nemenda segist ekki þurfa að taka námslán. Sjóðurinn verður alltaf að geta rétt hlut þeirra sem ekki komast í nám en það verður samt alltaf þannig að sum þurfa að taka námslán og önnur ekki. enn eru námslánin of lág og það má alveg spyrja sig: Fyrst þetta eru námslán, af hverju þá að skera þau við nögl? Þar sem við erum hvort sem er alla ævi að borga þau, væri þá ráð að lána aðeins meira svo stúdentar geti framfleytt sér, t.d. með því að draga úr vinnu með námi, mögulega vera þá styttra í námi? Því hefur verið fleygt að námslánin séu hreinlega of lág til að það taki því að taka þau. Eitt markmið laganna var að fá fólk til að útskrifast fyrr en það virðist ekki vera að ganga eftir, einmitt vegna þess hversu fáir nemendur nýta sér þau og kjósa frekar að vinna. Færri eru að nýta sér styrkjakerfið en búist var við, eins og ég sagði áðan, og hvatakerfið sem bundið er við námsframvindu er til þess fallið að hampa þeim sem auðveldast eiga með að sinna námi, þurfa ekki að vinna með, geta hellt sér út í það, geta tekið sumareiningar o.s.frv. Námsmenn á Íslandi eru almennt með of óstöðuga og lága framfærslu miðað við lánin. Vaxtaumhverfið bítur þá eins og aðra og mikil atvinnuþátttaka sem hægir á framvindu dregur úr möguleika á styrkjum og þannig verður til vítahringur. Þungt og flókið regluverk námslána kostar um 20% af öllum framlögum ríkisins til námsaðstoðar í gegnum Menntasjóð. Þar er mikilvægt að skoða og einfalda alla framkvæmd og mögulega er hægt að nýta það fé til að hækka námslánin eða jafna endurgreiðsluhlutfall. Ein helsta gagnrýnin sem hér hefur komið fram er á endurgreiðslufyrirkomulagið. Það var ákveðið í lágvaxtaumhverfi og er lánþegum til að mynda gefinn kostur á að velja um verðtryggð eða óverðtryggð lán. Nú eru gjörbreyttar aðstæður í efnahagsmálum sem hafa dregið fram annmarka á þessu. Mikil óvissa felst í því fyrir nemendur að vaxtastigið komi ekki í ljós fyrr en við útskrift og í því felst umtalsverð fjárhagsleg áhætta fyrir nemendur. Það er ekki jöfnunartæki að vaxtastig á tímabili lántöku á námsárum hafi úrslitaáhrif á lífsgæði til framtíðar, jafnvel áratugi fram í tímann. Herra forseti. Það er mikil gjöf að fá tækifæri til að endurskoða svo mikilvægt jöfnunartæki í samfélagi, hinn mikilvægasta allra fjárfestingarbanka sem fjárfestir í framtíðinni, og við þurfum að skoða gaumgæfilega næstu skref. Ég myndi vilja leggja til betra og gjafmildara styrkjakerfi, sanngjarnt og viðráðanlegt endurgreiðsluhlutfall og svo má líka athuga hvort það er sjálfbært eða skynsamlegt að sjóður af þessum toga sé sjálfbær um fjármögnun og þurfi að reiða sig á endurgreiðslur og heimtur lána. Nám er fjárfesting, ekki bara þeirra sem það stunda heldur þjóðfélagsins alls. Bókvitið, verkvitið, vitið, verður í askana látið. Það er gæfumerki á góðu samfélagi að hlúa vel að námsfólkinu sínu. Hinn þriggja ára gamli Menntasjóður hefur slitið fyrstu skónum og nú mun hann vonandi þróast áfram í átt til hagsældar fyrir land og lýð og í þá átt sem hæstv. ráðherra háskóla, iðnaðar og nýsköpunar sagði áðan, með leyfi forseta: Á sem sanngjarnastan hátt fyrir flest.

öllum markmiðum þessara laga hefur ekki verið náð fram. Eins og ég nefndi í andsvörum við hæstv. ráðherra finnst mér líka skipta máli að við ræðum þessar niðurstöður í samhengi við áherslu stjórnvalda á menntun yfir höfuð og yfirleitt, áherslu stjórnvalda á grunnskólamenntun, leikskólamenntun, framhaldsskólana og loks háskólana ég hef áður nefnt það hér í þessum þingsal að mér finnst óþægilega lítið rætt um menntamál hér inni. Mér fannst óþægilega lítil viðbrögð ríkisstjórnarinnar og ráðherra hennar við niðurstöðum síðustu PISA-rannsóknar. Mér hefur fundist atvinnustefna ríkisstjórnarinnar vera mjög á þann veg að það sé verið að leggja áherslu á láglaunagreinar og við sjáum merki þess núna að háskólamenntun borgi sig ekki endilega til launa. Þegar við ræðum um hagvöxt á Íslandi og vísbendingar um að framleiðni fari minnkandi þá finnst mér gjarnan vanta að setja það í samhengi við áherslur stjórnvalda í atvinnumálum og fremur litla áherslu á háskólamenntun. Þegar þetta mál var til umræðu hér á sínum tíma vorum við stödd í miðjum heimsfaraldri og þar var verið að ræða viðbrögð stjórnvalda við því erfiða ástandi sem þá var uppi og þar kom fram í umræðu um þetta mál að íslenskir námsmenn hafa almennt meiri fjárhagslegar áhyggjur en aðrir evrópskir námsmenn. Þetta sést einfaldlega í könnunum þar um. Við höfum séð að íslenskir háskólanemar eru eldri en gengur og gerist annars staðar á Norðurlöndum, að námsmenn á Íslandi eru lengi í námi og lengur í námi en annars staðar og ég held að það sé fremur augljóst að setja það í samhengi við þann veruleika íslenskra námsmanna, eða námsmanna á Íslandi, að þeir vinna mikið með námi, sem hefur áhrif á námshraða og framgang. Reynsla okkar af kjörum námslána er þessi og hún hefur áhrif, ekki bara á námsmanninn sjálfan heldur á háskólaumhverfið allt. Það að vera lengi í námi og að vinna mikið með námi eykur líkur á því að nemendur hverfi hverfi frá námi án þess að ljúka háskólagráðunni. Þess vegna fannst mér og finnst enn að það hefði átt að vera skýrara þegar við afgreiddum þetta mál að grunnframfærslan myndi duga námsmönnum til framfærslu. Ég gagnrýndi þá að það skorti fyrirsjáanleika í þeim efnum og þetta finnst mér vera ákveðin kjarnaatriði í þessari stúdentapólitík, hver kjörin eru meðan á námi stendur, því reynslan okkar þar talar sínu máli. Reynslan er sú, og er áfram sú eftir samþykkt þessa frumvarps, að framfærslan hefur ekki dugað til. Hún hefur ekki búið stúdentum til þær efnahagslegu aðstæður að stúdentar lifi á námslánum. Í umsögnum um frumvarpið var bent á þetta, að grunnframfærslan hefði verið of lág. lág. Þar var líka nefnt þetta sem ég er að draga fram hér, að þegar stúdentar þurfa að vinna samhliða námi, og þurfa að vinna mikið samhliða námi, er það til þess fallið að draga úr ekki bara námsárangri heldur námshraða og auka líkurnar á því að nemendur ljúki ekki námi. Það er kostnaður sem fellur ekki bara á þann og þann stúdentinn heldur okkur sem samfélag. Það er okkur öllum í hag að það sé skýrt markmið, sem komi skýrlega fram í lögunum, að framfærslan eigi að duga námsmönnum þannig að þeir geti stundað námið sitt sem fulla vinnu. Það voru ýmsar góðar breytingar í þessu frumvarpi. Við í Viðreisn lögðum fram tvær tilteknar breytingar í meðförum málsins sem báðar voru því miður felldar. Fyrra atriðið lýtur að þessu, að tryggja að grunnframfærslan myndi duga stúdentum til framfærslu og að við myndum miða við það í lögunum sjálfum að það væri horft til neysluviðmiðs félagsmálaráðuneytisins. Síðari breytingartillagan var sú að nemendur gætu sótt um námsstyrk að norrænni fyrirmynd, fjárhæð styrks sem væri tilgreind í lögum og tæki breytingum í upphafi hvers skólaárs, í réttu hlutfalli við þessa vísitölu sem ég hef verið að nefna. Mér finnst þessi skýrsla sem liggur núna fyrir draga fram að sumt af því sem varað var við á sínum tíma, ekki síst af hálfu stúdentahreyfingarinnar, hefur raungerst og að það eigi að bregðast við þessari gagnrýni núna með tilteknum aðgerðum, að það þurfi að rýna regluverkið og að það gerist eitthvað meira en að við stöndum hér í þessum sal í dag og ræðum skýrslu, að þessu fylgi ákveðin og markviss skref til að gera betur. Það þarf að horfa til framtíðar í þessum málaflokki. Það þarf að ganga lengra. Það þarf að stíga fastari skref. Það þarf að vera skýrt hver stefnan er hvað varðar háskólamenntunina, hvað varðar rannsóknir og hvað varðar nýsköpun. Það er til lítils að ræða nýsköpun þegar við fjárfestum ekki í rannsóknum og háskólamenntun. Þetta eru þrjár systur og nýsköpunarpólitík sem vanrækir háskólamenntun og rannsóknir stendur eftir tóm. Ég held, þegar við skoðum þessa skýrslu í heild sinni og stóru myndina sem þar teiknast upp, að þá blasi við að það þarf að gera betur varðandi háskólanema, þeirra kjör meðan á námi stendur. Varðandi þessa þungu gagnrýni sem birtist í því að greiðslukjör námslána á Íslandi eru með þeim hætti að þau draga úr vilja námsmanna til að taka námslán yfirleitt eru námsmenn að sleppa því að taka námslán vegna þess að staðan sé gegnumgangandi sú að námsmenn þurfi ekki á lánum að halda? Auðvitað þekkjast þess alveg dæmi. Námsmenn sem búa t.d. enn þá í foreldrahúsum og eiga gott og traust bakland þurfa ekki að taka þessi lán. Þetta er bara því miður ekki skýringin í öllum tilvikum.

Þarna dreg ég aftur fram upphafspunktinn um meiri fjárhagsáhyggjur íslenskra stúdenta eða stúdenta á Íslandi heldur en í öðrum Evrópulöndum. Svo ég ljúki máli mínu á því sem ég byrjaði á þá finnst mér stóri punkturinn enn vera grunnframfærslan og greiðslukjörin, og svo hitt, að það mætti horfa til raunverulegs styrkjakerfis sem er þá ekki bara styrkjakerfi í formi í formi endurgreiðslu heldur styrkur meðan á námi stendur. Ég held að það sé ástæða til að skoða þetta núna alvarlega þegar við erum með mjög skýr gögn um það, t.d. frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, að laun háskólamenntaðra hafa staðið í stað frá aldamótum. Þetta er áhyggjuefni. Þetta er vísbending um að við séum að veðja mjög markvisst á aðrar greinar en þær sem krefjast háskólamenntunar. Þetta er áhyggjuefni í samhengi við hagvöxt, í samhengi við framleiðni, og við og við þurfum að horfa dálítið á það. Þegar við tölum um og stærum okkur af því að jöfnuður tekna á Íslandi sé mikill þá viljum við, held ég, öll búa í samfélagi þar sem jöfnuður er mikill og tækifæri fólks eru jöfn. En þegar við blasir að það er stöðnun á lífskjörum, t.d. hjá háskólamenntuðum, þá þarf að staldra við því þetta er einfaldlega vond framtíðarmúsík og vond framtíðarmynd fyrir þjóðina alla.

Virðulegi forseti. Áskoranir í menntakerfinu eru fjölmargar. Á háskólastigi skortir okkur fjölbreyttari hópa í fjölbreyttara nám. Við viljum fjárfesta í menntakerfinu, samfélaginu öllu til heilla, því að menntakerfið er besta verkfærið sem við höfum til að tryggja jöfn tækifæri. Við þurfum að fjárfesta í menntun og nemendum og Menntasjóðurinn er gríðarlega stór hluti þessa kerfis, lykilhluti í púslinu stóra. Við stöndum frammi fyrir því að viljinn til að taka námslán er ekki mikill. Nemendur vilja ýmist ekki safna skuldum og horfa því ekki til Menntasjóðsins sem verkfæris til að tryggja sér framfærslu meðan á námi stendur. Þar með er markmiði með sjóðnum kannski ekki náð

bjátar á, eitthvað neikvætt kemur upp í umræðunni. Við eigum alltaf að vilja ræða menntamálin og við viljum alltaf gera betur. Nemendur eru auðvitað gríðarlega stór hópur í okkar góða samfélagi og er jafn ólíkur og þau eru mörg. Það eru því mismunandi áherslur hjá mismunandi hópum eins og hæstv. ráðherra fór vel yfir. Sumir vilja ekkert frítekjumark, aðrir vilja fasta lága vexti, aðrir vilja hærri grunnframfærslu. Ég fagna því að hæstv. ráðherra tali með þeim hætti að við leitum að hinum gullna meðalvegi, einmitt vegna þess að við viljum sem fjölbreyttastan hóp í nám og því þurfum við fjölbreyttar leiðir til að ná því markmiði. Ég vil þó slá hér þann varnagla að þær aðgerðir sem gripið verður til verði ekki til þess að flækja kerfið. Kerfið er nú þegar allt of flókið og ég ætla að fá að koma aðeins að því seinna. Leggja verður áherslu á að kerfið verði skilvirkara, gagnsærra og ekki eins þungt í vöfum, þarf áherslu á stafræna ferla því að það er eiginlega alveg ótrúlegt að námslánakerfið og ferlið allt í heild sé ekki orðið að fullu stafrænt. Þessi skýrsla sýnir okkur að á einhvern hátt hafi markmiði með lögunum ekki verið náð. Það er vont að færri hafi tekið námslán en áætlanir hafi verið um og enn þá verra að færri nýti sér námsstyrki sem var stóra jákvæða breytingin sem kom með nýja kerfinu. Styrkirnir eru ekki að virka. Námsframvindukrafan er of þröng. Hér þarf að búa til miklu meiri sveigjanleika í kerfinu, sérstaklega þar sem yngri námsmenn og þeir sem eru að sækja í nám í dag eru í auknum mæli að setja nám sitt saman úr ólíkum brautum og styrkjakerfið nær ekki til þeirra einstaklinga. Styrkjaleiðin átti að vera hvatinn í íslensku námslánakerfi. Íslenskir nemendur eru í alþjóðlegum samanburði mun lengur í námi en aðrir. Ekki er hægt að segja með vissu að þessi markmið hafi náðst með þessu kerfi af því að kerfið er svo nýtt, en það hversu fáir hafa nýtt sér styrkjakerfið er vísbending um þetta. Það kemur fram í kröfum stúdenta að kerfið þurfi líka að verða ögn manneskjulegra. Krafan um að endurgreiða framfærslulánið er fullharkaleg ef eitthvað kemur upp á og nemandi klárar ekki tilskilinn einingafjölda. Nefndu stúdentar t.d. dæmi um kröfuna um að klára 75% eininga, en segjum sem svo að þú klárir bara tvo þriðju, eða 66%, þá ber þér að endurgreiða og það innan skamms tíma. Við vitum alveg hvaða svigrúm námsmenn hafa til að endurgreiða nokkra hundraðþúsundkalla á skömmum tíma. Það er væntanlega ekki mikið. Þetta veldur því eflaust miklum kvíða hjá námsmönnum og hér megum við eflaust skoða hvort gera megi betur, hafa sveigjanlegri endurgreiðslu eða sveigjanlegri tímamörk, aðeins að vera manneskjulegri. Það vekur athygli að yngra fólk, sem Menntasjóðurinn ætti helst að höfða til, tekur námslán í minna mæli. Eitt gríðarstórt atriði, eins og ég kom inn á áðan í þessari umræðu, er kostnaður við kerfið. Það er til mikils að vinna að ná honum niður en 20% af öllum framlögum ríkisins við námsaðstoð fara í yfirbygginguna og regluverkið. Það er virkilega vont að fjármagn sem annars færi í að styðja við námsmenn fari í að halda utan um umfangsmikinn rekstur sjóðsins. Þar sem við erum alltaf að tala um forgangsröðun fjármuna myndi ég telja að þetta eigi að vera ansi framarlega í goggunarröðinni, að leysa þessa fjármuni úr læðingi með því að einfalda ferla og regluverkið um sjóðinn. Þá er orðið flóknara, eins og stendur í skýrslunni, að rýna í fjármagnsskipan Menntasjóðs þar sem flækjustigið hefur aukist til muna. Það er auðvitað ekki gott mál að rekstrarkostnaður sjóðsins hafi ekki lækkað þrátt fyrir að lántökum hafi fækkað. Það kemur fram í þessari skýrslu að ekki sé hægt að hagræða innan þeirra reglna sem nú eru í gildi, handavinna við nýja kerfið og flækjustigið við úthlutun lána og yfirferð á réttindum námsfólks er það mikið. Endurskoðun laga ætti því fyrst og fremst að fela í sér einföldun á regluverkinu, einföldun á kerfinu. Svo þarf auðvitað að grípa inn í kerfið til að bregðast við vaxtaumhverfinu eins og það leggst harkalega á nemendur í verðbólgunni í dag. Lánþegar búa við gríðarlega óvissu um þróun á greiðslubyrði sinni sem hlýtur að endurspeglast í því hve fáir sjá það sem raunhæfan kost að taka námslán. Stúdentar mótmæla svo harðlega vaxtaálaginu, sem ég skil vel, og það verður að svara þeirri spurningu hvort sanngjarnt sé að leggja á herðar stúdenta byrðarnar af áföllum námslána. Það verður auðvitað að skoðast í heildarsamhenginu en ég tel að þessu verði stjórnvöld að svara.

Við þurfum að eiga hreinskilið samtal um samspil aukins framboðs fjarnáms og mikillar atvinnuþátttöku nemenda. Erum við hugsanlega að ýta á eftir frekara fjarnámi í háskólum landsins til þess að ýta undir frekari atvinnuþátttöku nemenda? Öflugt fjarnám er auðvitað gríðarlega mikilvægt verkfæri til að efla menntunarstig íbúa á landsbyggðinni. Ég er og verð alltaf talsmaður öflugs fjarnáms sem verkfæris til að ná til þeirra sem búa í dreifðari byggðum. Við vitum það, rannsóknir sýna það, að nemendur sem læra í heimabyggð eru líklegri til að festa búsetu þar. Því er til mikils að vinna, viljum við halda blómlegri byggð um landið allt. Það vil ég svo sannarlega. En staðreyndin er sú að stór hluti, jafnvel meiri hluti, þeirra sem sækja fjarnám í háskóla á landsbyggðinni eru íbúar á höfuðborgarsvæðinu. Er ekki eitthvað skakkt við þá mynd? Viðhorf til vinnu með námi er svo ein áskorunin. Að baki því liggja eflaust fleiri en ein skýring en má þar nefna að nemar vilja almennt ekki skuldsetja sig. Námslánakerfið er ekki sá kostur sem nemendur horfa til til að sinna námi sínu af alúð. Við vitum að nám krefst tíma og athygli. Aukin vinna bitnar á námsframvindu og námsframmistöðu. Það skiptir máli hvort um er að ræða fulla vinnu eða hlutavinnu en stúdentar hafa sýnt fram á með rannsóknum að þarna munar miklu hvort um sé að ræða vissar klukkustundir á viku, hvernig það hefur áhrif á námsframmistöðuna og það er mikilvægt að rýna í þau gögn. Erum við kannski svolítið upptekin í lífsgæðakapphlaupinu, við verðum að gera allt, að fólki finnst raunverulega raunhæft að vera í fullu námi, í fullri vinnu og jafnvel Er umgjörðin okkar um háskóla að styðja við ungt fólk til að fara í háskóla, til að vera í háskóla, að njóta þess að vera í háskóla, að vera hluti af námssamfélaginu sem er svo gríðarlega stór þáttur í þroskaferli einstaklings? Námssamfélagið er auðvitað bara svo stór hluti af náminu. Þar verður tengslanetið til, framtíðarstarfsmöguleikar jafnvel, og möguleikinn á því að finna sitt eigið áhugasvið utan kennslunnar. Ég ætla kannski að láta staðar numið hér áður en ég fer í frekari heimspekilegar pælingar um fjarnámið og menntakerfið í heild sinni. En ég vil hvetja hæstv. ráðherra til dáða í þessari endurskoðun á lögunum og trúi því að hér verði hægt að búa svo um hnútana að Menntasjóður verði raunverulega til þess að hér verði jöfn tækifæri til náms, að við útskrifum fleiri stúdenta, að við styðjum betur við drengina okkar, að við tökum betur á móti innflytjendum og fólki með ólíkan bakgrunn, að við eflum samkeppnishæfni Íslands á alþjóðlegum vettvangi, t.d. á sviði rannsókna. Ég trúi því að Ísland geti verið fremst í flokki þegar kemur að háskólamálum. Menntasjóður, eins og ég sagði í upphafi, er gríðarstór biti í þessu risastóra púsli.

Virðulegi forseti. Menntakerfið er ein af grunnundirstöðum samfélagsins og þar spilar námslánakerfið stórt hlutverk. Námslán hafa gert fjölda fólks kleift að öðlast menntun sem ella hefði þurft að hverfa frá námi og halda út á vinnumarkaðinn. Óumdeilt er að aukinn aðgangur að menntun án tillits til efnahags dregur úr stéttskiptingu og eykur verðmætasköpun í samfélaginu en námslánakerfið er langt frá því að vera fullkomið. Námslán eru háð ýmsum skilyrðum og lítið þarf að fara úrskeiðis til þess að námsmenn missi bróðurpart framfærslu sinnar. Ég tel að ein helsta hindrun í vegi námsmanna sem þurfa að treysta á framfærslulán frá Menntasjóði séu reglur um skerðingar á framfærslu vegna tekna. Hafi námsmaður tekjur umfram frítekjumörk skerðist framfærsla frá Menntasjóði verulega. Það er sérstaklega íþyngjandi í ljósi þess að framfærsla Menntasjóðs dugar almennt ekki ein og sér til að greiða fyrir fæði, klæði og húsnæði. Einhleypur nemandi sem býr á stúdentagörðum getur fengið framfærslulán að fjárhæð 237.220 kr. á mánuði miðað við framfærslu í níu mánuði á ári en þarf að greiða 128.945 kr. í leigu fyrir stúdentaíbúð hjá stúdentagörðum. Mismunurinn er 108.275 kr. og dugar skammt til framfærslu. Frítekjumark framfærslulána Menntasjóðs er aðeins 1.622.000 kr. á ári. Ef námsmaður er í fullri vinnu í þrjá mánuði á hverju sumri með 407.000 kr. í mánaðarlaun þá er svigrúmið til frekari tekjuöflunar yfir námsveturinn lítið sem ekkert eða tæpar 45.000 kr. á mánuði uns tekjur byrja að hafa áhrif á framfærslu hjá Menntasjóði. Þær launatekjur sem námsmaður hefur umfram frítekjumarkið skila sáralitlu, enda skerða þær framfærslulán um 45% auk þess að greiða þarf af þeim tekjuskatt eftir að persónuafsláttur er fullnýttur. Það er erfitt að skilja hver rökin eru fyrir því að skerða svo verulega námslán vegna tekna námsmanna. Varla er það svo að atvinnuþátttaka námsmanna sé samfélaginu skaðleg. Þvert á móti skapa þeir verðmæti með vinnu sinni. Ef gengið er út frá því að menntun sé samfélagslega arðbær fjárfesting þá á að sjá til þess að menntun sé öllum aðgengileg án tillits til efnahags, að verulegar tekjuskerðingar, þegar grunnframfærslan er jafn lítil og raun ber vitni, fela í sér mismunun á grundvelli efnahags. Nám á að vera öllum aðgengilegt en ekki aðeins þeim sem geta treyst á fjárhagslegan stuðning frá fjölskyldu sinni. Ef ekki er gripið í taumana er hættan sú að menntun verði brátt aðeins fyrir börn hinna efnameiri. Þá er það mikilvægur þáttur í menntun margra að læra af vinnu. Nemendur sækja gjarnan um störf sem tengjast námi þeirra í þeim tilgangi að auka við reynslu og þekkingu á viðkomandi sviði. Samfélagið á að taka slíku frumkvæði fagnandi. Eins og kerfið er uppbyggt í dag er lítill fjárhagslegur ávinningur af starfsnámi. Afleiðingarnar eru þær að fyrirtæki og stofnanir hafa tekið upp á því að bjóða námsmönnum launalaust starfsnám. Námsmönnum er því ekki aðeins ætlað að lifa undir fátæktarmörkum heldur eiga þeir einnig að vinna samhliða námi sínu launalaust. Þetta er hættuleg þróun. Það á að verðlauna námsmenn fyrir dugnað í stað þess að refsa þeim. Það er nauðsynlegt að draga úr tekjuskerðingum og gefa nemendum færi á að spreyta sig á vinnumarkaði og leyfa þeim að njóta góðs af. Það mun ekki hafa neikvæð áhrif á ríkissjóð að draga úr tekjuskerðingum námsmanna. Framfærslulán til nemenda eru fjárfesting sem skilar miklum samfélagslegum ábata. Þau eru á endanum greidd til baka og verðmætasköpun í samfélaginu verður meiri eftir því sem menntun eykst. Og nú vil ég segja eitt: Það er enginn skilningur eins slæmur og misskilningur. Það er einhver misskilningur að halda því fram að það að leyfa námsmönnum að vinna ótakmarkað með námi námi þrátt fyrir að þeir séu á námslánum hafi einhver áhrif á getu lánasjóðsins til að lána meira eða minna eða hafi áhrif á tekjur ríkissjóðs, nema því að nemendur sem vinna borga skatta og öllum líður betur. Og nú vil ég segja ykkur eitt: Sá sem hér stendur er lærður matreiðslumaður með meistararéttindi, en ég fór til Ameríku á sínum tíma í háskóla og lærði hótel- og veitingarekstur. Ég vann allan tímann með mínu námi, ég kláraði á réttum tíma og ég verð að halda því fram hér og nú að ég lærði jafn mikið eða meira af því að vinna með náminu. Ég verð að viðurkenna að ég er mjög stoltur af því að ég fékk ekkert sérstaklega háar einkunnir, ég rétt rúmlega náði, en það nýttist mér alveg rosalega vel að hafa unnið með náminu. Þess vegna segi ég: Leyfið námsmönnum að vinna ótakmarkað með sínu námi ef þeir svo vilja. Breytið síðan lánasjóðnum bara eftir ykkar eigin þörfum en takið þetta algjörlega út fyrir sviga. Góðar stundir.

Greinin ber heitið Styttum skuldahala stúdenta: „Slagorð eins og „mennt er máttur“ og „fjárfestum í framtíðinni“ heyrast oft þegar talað er um mikilvægi þess að ungt fólk mennti sig. Mikilvægið og þessi fögru slagorð virðast hins vegar auðveldlega gleymast þegar kemur að því að gera hinum almenna námsmanni kleift að stunda nám. Embætti umboðsmanns skuldara miðar við að lágmarksframfærsla einstaklings á mánuði, án húsaleigu sé 214.815 krónur á mánuði. Til samanburðar gerir Menntasjóður ráð fyrir að námsmenn geti lifað á aðeins 137.100 krónum á mánuði. Ekki batnar það þegar húsnæðisliðurinn er tekinn inn. Miðað við fullt nám þá fær námsmaður í leiguhúsnæði 97.853 krónur aukalega á mánuði í húsnæðislán.

Hvað þá ef viðkomandi nemandi þarf að leita á hinn almenna leigumarkað. Kerfið gengur ekki upp Þetta þýðir það að flestir nemendur þurfa að vinna með námi.

Slík laun, í þrjá mánuði, eru hins vegar 79.000 krónum hærri en það frítekjumark sem Menntasjóður skilgreinir sem viðmið fyrir þetta ár. Það þýðir að 45% af þessum 79.000 krónum eða 3.950 krónur dragast frá framfærsluláninu á hverjum mánuði hina níu mánuðina. Það þýðir einnig að 45% af öllum tekjum sem nemendur afla sér á veturna leiða af sér jafnháa upphæð í frádrátt af framfærsluláninu. Gefum okkur að nemandi vinni 50% á kassa með náminu yfir veturinn og fái þar með 283.500 í laun fyrir skatta á mánuði. Þar með skerðist framfærslulánið um 131.524 krónur á mánuði sem þýðir að nemandi situr eftir með framfærslulán upp á 18.382 krónur á mánuði. Það er því öllum ljóst að þetta kerfi gengur aldrei upp til þess að nemendur geti einbeitt sér að námi eða lifað mannsæmandi lífi. Sem betur fer er í augnablikinu lítið atvinnuleysi á Íslandi og því atvinnutækifæri námsmanna mikil,

ráða hér för. „Jafnt og þétt þurfum við síðan að auka hlutfall styrkja í kerfinu og draga úr því að fólk sitji uppi með lán sem borga þarf af í áratugi. Einhver skynsamlegasta fjárfesting sem stjórnvöld geta ráðist í er að stytta skuldahalann sem stúdentar taka með sér út í lífið að námi loknu. Það væri alvörufjárfesting í fólki og framtíðinni. Við þurfum að gera stúdentum kleift að koma undir sig fótunum, kaupa sína fyrstu íbúð eða fara erlendis í frekara nám, þrátt fyrir að hafa tekið þá skynsömu ákvörðun að fara í háskóla eða annað framhaldsnám. Þetta viðhorf að stúdentar þurfi að þjást með námi, að stúdentar þurfi að vinna fullt starf á sumrin þannig að þau geti sloppið með að vinna bara smávegis með fullu námi á veturna, er skammsýnt viðhorf. Stúdentar eiga að hafa svigrúmið til að geta einbeitt sér að náminu og taka þátt í háskólasamfélaginu. Háskólanám er nefnilega ekki bara bóklestur og verkefnaskil. Það er samfélag sem á sér fáa líka. Að verja tíma með fólki með mismunandi áhugasvið, úr mismunandi deildum háskólanna og kasta á milli sín hugmyndum er ávísun á frjóa hugsun og nýsköpun — sem mörg af stærstu fyrirtækjum landsins hafa sprottið upp úr. Það eru því ekki bara stúdentar sem fara á mis við margt ef þeir geta ekki tekið þátt í háskólasamfélaginu, heldur Ísland allt. Tímarnir hafa breyst, aðstæður hafa breyst, námskráin hefur breyst og framtíðin krefst breytinga. Menntasjóðskerfið þarf að breytast með.“

Mig langar að koma hér í lokin á þessari umræðu og þakka fyrir góðar ábendingar og umræðu um skýrsluna sem liggur nú fyrir. Um leið og hún var birt hófumst við handa að vinna ákveðnar breytingar, og ætlum að ráðast í smá samtal og samráð um þær áður en þær koma hér inn í þingið í næsta mánuði, sem ég tel mikilvægt að ráðast í strax. Ég tek undir þau sjónarmið, sem hér hafa verið reifuð, að þetta er vandasamt verkefni og gríðarlega mikilvægt að okkur takist betur til að styðja við stúdenta með gagnsæjum og einföldum hætti þar sem við nýtum fjármunina til að styðja við stúdenta til náms, minnkum flækjustigið og yfirbygginguna á kerfinu og gerum á sama tíma betur svo að svo að nemendur sem telja þetta fyrirkomulag í dag vera ógagnsætt — sem og auðvitað að þeir bera ákveðna áhættu á því hvernig vextir eru ákvarðaðir á lán sitt. Hér var farið yfir ýmislegt og okkur gefst auðvitað meira rými til að ræða breytingarnar þegar þær síðan koma. Það var aðeins spurt um aðskilnaðinn, gamla styrkjakerfið og það nýja. Það er kannski mikilvægt, og ég tek undir það og það stendur í þessari skýrslu, að skilja á milli til að leiða fram kostnað við núverandi kerfi og líka til að tryggja að ríkisstuðningurinn nýtist sem best til að ná markmiðum nýju laganna um Menntasjóð námsmanna. Eins og ég kom fram með er nýja kerfið fjármagnað með lánum úr gamla kerfinu og það er enn óvíst hver kostnaðurinn er eða ávinningurinn af þeirri fjármögnun. En í greiningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins var fjallað um atriði eins og þetta sem og önnur atriði sem fjármögnun sjóðsins tekur ekki á sem við vinnum í að bæta úr. Þá var spurt hér sérstaklega af þingmönnum hvaða breytingar ég teldi brýnast að ráðast í og ég fór aðeins yfir það í framsöguræðu minni hvaða þættir það væru sem ég teldi að gætu ekki beðið. Ég reifa það kannski stuttlega aftur að ég tel ég tel mikilvægt að við rýmkum skilyrði fyrir veitingu námsstyrkjanna þannig að í það minnsta á meðan við tökum umræðu um kerfið í heild sinni sinni geti námsmenn fengið styrk vegna eininga af tveimur námsleiðum í stað einnar. Við skulum taka dæmi til skýringar um einstakling sem fer í hjúkrunarfræði og hættir þar eftir ár byrjar í líffræði og fær stóran hluta af námi sínu metinn til gráðu og útskrifast á eðlilegum tíma en vegna þess að einstaklingurinn fór í tvær námsleiðir til að klára þá gráðu þá er styrkjakerfið ekki að koma til móts við slíka einstaklinga. Ég tel það líka mikilvægt vegna þess að við erum að reyna að ýta undir þverfaglegt nám. Í dag er menntakerfið þannig að nemendur fara ekki lengur í háskóla til að finna sér starfsheiti og mennta sig fyrir eitt starfsheiti heldur einmitt til að efla færni sína og hæfni og þverfaglegt nám og aukið samstarf háskóla verður lykilþáttur í því og Menntasjóðurinn og námsstyrkjakerfið þarf að koma til móts við það. Þá tel ég að öðru gríðarlega mikilvægt að leggja til breytingar á útreikningi vaxta á námslánum og að við getum þá tekið ákvörðun um það strax að breyta útreikningi til að koma til móts við þá lánþega við þær aðstæður að það verður mikil hækkun vaxta sem hefur auðvitað gríðarleg áhrif á greiðslubyrði. Þetta á við bæði um verðtryggð og óverðtryggð lán. Ég held að við þurfum að skoða nákvæmlega og eiga samtal um það nú næstu daga og vikur hvaða leið verður farin nákvæmlega í því en þarna er hægt að skoða að horfa til lengri tíma við útreikning vaxta eða aðrar leiðir þar sem við getum horft til kerfa á Norðurlöndunum, þar sem oft eru skoðaðir meðaltalsvextir eða þeir endurreiknaðir mun oftar og við þurfum að finna út úr því hvaða leið verður best til þess. Þessar tvær breytingar legg ég mesta áherslu á að komi hingað í þingið hratt og örugglega til að klárast á þessu vorþingi, mögulega einhverjar aðrar minni háttar breytingar sem ég mun þá kynna á næstu dögum og vikum. En ég ég ætla að segja það, og tek undir með hv. þingmönnum sem það sögðu, að hér er einstakt tækifæri og bara verkefni fyrir höndum fyrir þingið og læra af því frumvarpi sem fór hér í gegn síðast og þeim lögum sem var ætlað að ná betur utan um nemendur með gagnsærra styrkjakerfi, hvað fór úrskeiðis í því og hvar við getum gert betur, hvaða hluti við þurfum enn þá að fá aðeins meiri reynslu á. En við erum öll sammála um að þetta kerfi á að styðja við jöfn tækifæri til menntunar og þannig verðum við að búa um hnútana þó að við getum aldrei alltaf mætt öllum kröfum og þurfum auðvitað að finna bestu leiðina til að fá sem besta og sanngjarna niðurstöðu fyrir nemendur sem sækja háskólanám, hvort sem það er hérlendis eða erlendis.

Við í þingflokki Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs afgreiddum þetta frumvarp frá okkur til þinglegrar meðferðar. Eins og við þekkjum þá sáum við frumvarp af sama meiði á síðasta löggjafarþingi og þó að frumvarpið hafi nú tekið breytingum til hins betra frá fyrri framlagningu gerir þingflokkur VG fyrirvara við málið. Áhyggjur þingflokksins lúta helst að því að ekki sé gengið no?gu langt til þess að tryggja re?ttaröryggi borgaranna, einna helst þar sem samti?maeftirlit og eftirlit með aðgerðunum þarfnast úrbóta. Að mati þingflokksins teljum við varhugavert að gera sty?riho?p um skipulagða brotastarfsemi að endurskoðunaraðila um lögmæti a?kvarðana um að viðhafa eftirlit, þar sem sa? ho?pur telst tæplega o?ha?ður aðili sem ætla megi að geti endurskoðað lögmæti a?kvarðana með fullnægjandi hætti. Þar að auki skortir að mati þingflokksins réttarúrræði til handa borgurum sem telja a? se?r brotið en það getur skapað hættu a? tortryggni borgara i? garð yfirvalda, tryggir ekki nægilega ly?ðræðisleg sjo?narmið og grundvöll re?ttarri?kins sem verður að treysta að mati þingflokks Þá þarf að auka sky?rleika um varðveislu, vinnslu og eyðingu upply?singa. Virðulegi forseti. Það varðar grundvallarþætti réttarríkisins og sterk lýðræðisleg sjónarmið að slíkar aðgerðir séu takmarkaðar, skýrar, lúti ströngu eftirliti og séu ekki háðar geðþótta. Þá er þingflokkur VG enn á því að frumvarpið þyrfti að taka þeim breytingum í meðförum hv. allsherjar- og menntamálanefndar að aðkomu dómara verði krafist vegna ákvörðunar um eftirlit gegn einstaklingum vegna afbrotavarna svo tryggja megi réttaröryggi borgaranna. Þingflokkur VG telur það eðlilegan þátt í mótun réttarumhverfisins að grípa til allra þeirra ráðstafna sem nauðsynlegar eru til að tryggja réttaröryggi borgaranna, þar á meðal koma í kring ferli þar sem öryggisvottaðir dómarar og annað nauðsynlegt starfsfólk komi að málinu. Þá teljum við í þingflokki VG að það verði að skoða það gaumgæfilega í þinglegri meðferð málsins hvernig hægt sé að tryggja réttarúrræði handa einstaklingi sem fær tilkynningu um að aðgerðir gagnvart honum voru ólögmætar. Staða einstaklings sem fær slíka tilkynningu um ólögmætt inngrip er óljós og ófullnægjandi að okkar mati eins og frumvarpið stendur nú. Það er brýnt að tryggja raunhæf og virk úrræði handa borgurunum til að geta leitað réttar síns.

Að okkar mati í þingflokknum væri til bóta að taka af vafa um reglur um eyðingu, nýtingu, varðveislu og deilingar vegna reksturs miðlægs gagnagrunns. Virðulegi forseti. Ég hef nú reifað stuttlega þær athugasemdir sem við höfum haft í þessu máli í þingflokki VG. Við breytingar á samfélaginu í þessa veru er mikilvægt að við vöndum vel til verka. Það veit ég að við erum öll sammála um hér í þessum sal. Ég veit jafnframt að hv. allsherjar- og menntamálanefnd mun gera það við þinglega meðferð málsins, þ.e. vanda vel til verka eins og hún er þekkt fyrir.

Virðulegur forseti. Frelsið er yndislegt og ekki bara yndislegt heldur eitt það dýrmætasta sem við eigum. Frelsið til að skrifa stöðufærslu á samfélagsmiðil, fara til læknis, til að fara í bókabúð og blaða í bók án þess að einhver fylgist með og skrái hjá sér hvaða læknir og hvaða bók. Á 18. öld setti Jeremy Bentham fram kenninguna um Panoptikon þar sem einn fangavörður í miðlægum turni hefur stjórn á hegðun heils fangelsis af því að fangarnir vita aldrei hvort eftirlit er haft með þeim eða ekki og hegða sér þess vegna alltaf eins og það sé verið að horfa. Ef við eigum von á því að einhver geti alltaf verið að fylgjast með okkur án okkar vitneskju hefur það áhrif á hegðun okkar og líðan. Frelsið er fólgið í því að geta dansað án þess að einhver sé að horfa. Mismunandi viðhorfum hægra og vinstra fólks til grundvallaratriða mannréttinda hefur oft verið lýst sem frelsi til að gera og frelsi frá því að þola. Frelsi, hvort sem er einstaklings eða samfélags, verður ekki rofið úr samhengi við lýðræði og mannréttindi. Þess vegna er svo gríðarlega mikilvægt að engar breytingar séu gerðar á lögvörðum rétti til friðhelgi einkalífs án þess að til komi gríðarlega mikið eftirlit með svo íþyngjandi eftirliti. Það frumvarp sem við ræðum hér í dag er til komið vegna raunverulegs vanda; breytts umhverfis í löggæslu, nýs veruleika í skipulagðri brotastarfsemi, hættu á hryðjuverkum. En þrátt fyrir það þarf að vanda til verka og gæta þess í hvívetna að frelsi og mannréttindi séu höfð að leiðarljósi í stórum breytingum á lagaumhverfi. Samkvæmt þessu frumvarpi mætti lögreglan leggja sig eftir því, í vinnunni, að skoða allt sem að einstaklingi snýr í almannarýminu, hvort heldur er á netinu eða úti á götu, stofna til kynna, búa til netfang, setja sig í samband við fólk án þess að vera undir sínu rétta nafni eða stofnunar, fylgja fólki eftir í bókabúð og til læknis, svo framarlega sem lögreglustjóri samþykki það álit undirmanns síns að viðkomandi sé grunsamlegur. Viðkomandi einstaklingur myndi kannski aldrei vita af því að einhver væri að fylgjast með honum, henni, hán, þar sem í lögunum er ekki skylda að upplýsa fólk eftir á um að eftirlit hafi verið haft með því. Vissulega getur nefnd um eftirlit með lögreglu farið fram á að lögreglustjóri upplýsi þau sem hafa verið undir eftirliti og ef eftirlitið var að ósekju hefur fólk tækifæri til að leita réttar síns fyrir dómstólum — eftir á og kannski, ef einhver sér ástæðu til að segja viðkomandi frá. Það er alþekkt í sögunni, og sérstaklega pólitískri sögu, að fram komi krafa og þrýstingur yfirvalda um auknar heimildir til eftirlits með tilvísun til aukinnar ógnar. Hér má sem dæmi nefna að síðan 11. september 2001 höfum við öll farið úr skónum og skammtað okkur vökva á flugvöllum og við höfum séð margar hliðstæður þar sem dregin er fram raunveruleg ógn og raunverulegur ótti sem síðan er beitt sem röksemdum fyrir auknum heimildum lögreglu eða annarra valdhafa. Við sem hér sitjum verðum að gera okkur grein fyrir afleiðingum þess að setja slík lög, sem lögreglu verður gert kleift að hefja rannsóknir og eftirlit með aðilum án þess að fyrir liggi rökstuddur grunur um tiltekið afbrot sem framið hefur verið eða er í bígerð. Rannsóknin fer í rauninni fram áður en brot er framið og jafnvel án þess að grunur sé um að brotið verði framið. Í okkar samfélagi í dag er hinn hugsanlegi glæpur tengdur skipulagðri brotastarfsemi og ógn við öryggi ríkisins. Einhvern tíma í framtíðinni gæti hinn hugsanlegi glæpur verið að vera ósammála ríkjandi yfirvöldum, hafa róttækar hugmyndir um umhverfis- og náttúruvernd eða eitthvað eins persónulegt og að drýgja hór í hjarta sínu. Og einn lögregluþjónn metur hvað gæti mögulega orðið glæpsamlegt athæfi og ákveður alvarleika og hversu áríðandi slíkt eftirlit er og einn lögreglustjóri samþykkir, einn og sjálfur, a.m.k. í tvo sólarhringa. Þess vegna þarf að vanda til verka, ekki aðeins við smíði laganna — og ég veit að hv allsherjar- og menntamálanefnd, þar sem ég sæki fundi núna, tekur hlutverk sitt mjög alvarlega og mér er kunnugt um alla vinnuna sem þar fór fram við síðustu framlagningu þessa frumvarps einnig í framkvæmd og umræðu þannig að byggt verði upp traust til þeirra embætta sem slíkar valdheimildir hafa. Traust skiptir öllu máli. Það hefur komið fram að afhending gagna frá lögregluembættum til nefndar um eftirlit með lögreglu er ábótavant á stundum og meðferð gagna sem eiga að vera trúnaðarmál er einnig stundum ábótavant. Það eru því miður til dæmi og fleiri en eitt og fleiri en tvö um að lögreglufólk, sem er upp til hópa afbragðsfólk en samt bara fólk, nýti sér aðstöðu sína til að fletta upp í gagnagrunnum lögreglunnar, persónulegum upplýsingum um einstaklinga, án gildra ástæðna. Í nýjustu skýrslu þessarar nefndar sést að notkun búkmyndavélar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu getur verið ónákvæm og við sjáum ítrekað að viðkvæm gögn úr kynferðisbrotamálum fara á flakk, sem er með öllu ólíðandi, virðulegi forseti. Traust til opinberra stofnana er hverju lýðræðissamfélagi mikilvægt. Traust til lögreglu hefur verið mikið síðustu ár en árið 2022 féll það um 9 prósentustig. Það er mjög mikilvægt að öll geri sér grein fyrir því að það er til mikils að vinna að efla traust á þessa grundvallarstofnun ríkisins og auknar valdheimildir án eftirlits, gera það ekki að óbreyttu að mínu mati. Það er því nauðsynlegt að komið sé á kerfi þar sem mannréttindi og persónuvernd er í forgrunni, gögn eru dulkóðuð og aðgangsstýrð og ópersónugreinanleg og að auki er mikilvægt að tryggja réttaröryggi borgaranna þannig að úrskurð dómara þurfi til að slíkt eftirlit geti átt sér stað. Og kannski það mikilvægasta af öllu: Hvernig við tökum á því ef eftirlit er haft með einstaklingi að ósekju og hver réttur viðkomandi er í slíkri stöðu. Í stuttu máli þetta frumvarp framför frá fyrra frumvarpi en þarfnast mun betri vinnslu, m.a. með tilliti til eftirlits með lögreglu, áður en það er fullbúið. Auk þess vantar fjármagn inn í lögregluna til að ráða við þessi stóru verkefni, byggingu kerfa, gagnageymslu og vinnslu á þeim skala sem slíkar heimildir krefjast og eins og var ítrekað bent á í umræðunni í gær þá vantar þjálfaðan og upplýstan mannafla. Síðast en ekki síst að slíku eftirliti skuli aðeins beitt þegar það telst nauðsynlegt og aldrei gengið lengra en raunverulegt og einstaklega vel rökstutt tilefni er til. er til. Virðulegi forseti. Frelsið er yndislegt. Við verðum að gæta þess að frelsið frá íþyngjandi eftirliti sé í heiðri haft og rétturinn til friðhelgi og einkalífs sé varinn, jafnvel þótt til komi auknar rannsóknarheimildir

Forseti. Við ræðum hér um breytingar á lögreglulögum sem lúta að því fyrst og fremst að auka heimildir lögreglunnar, almennrar lögreglu, til að hafa eftirlit með almennum borgurum. Það sem er kannski helst áhugavert við þær heimildir sem verið er að bæta hér við er heimild til að hafa eftirlit með einstaklingum sem hafa hvorki brotið af sér né eru grunaðir um að hafa brotið af sér. Það er almenn heimild til þess að fylgjast með almennum borgurum í því sem kallað er almannarými, í rauninni á ákaflega veikum grunni, á þeim grunni að lögreglu hafi borist upplýsingar, það sem á síðan að færa í orðalagið áreiðanlegar upplýsingar, sem þó er hvergi skilgreint, um að viðkomandi hafi tengingu við skipulagða brotastarfsemi. Þetta er auðvitað áhyggjuefni, fyrst og fremst vegna þess hversu óljós heimildin er og vegna þess að á Íslandi er ekkert virkt sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu líkt og hins vegar er í öllum þeim ríkjum sem við berum okkur saman við. Því skýtur það skökku við að ein helsta röksemdin fyrir þessum breytingum sé að færa okkar kerfi nær því sem gengur og gerist í nágrannaríkjunum, vegna þess að það er ekki það sem er verið að gera. Heimildina

Þetta er auðvitað mjög háll ís sem við erum komin út á þarna og þetta hefur verið reynt að fegra með því að kalla það fögrum orðum, því orði sem ég vona hafi kannski ekkert endilega með sjálfsögðum hætti jákvæða mynd í hugum fólks, orðinu afbrotavarnir. Það hljómar ágætlega, afbrotavarnir, vegna þess að varnir eru, held ég, hugtak sem hefur tiltölulega jákvæða þýðingu í hugum fólks og auðvitað viljum við helst koma í veg fyrir afbrot frekar en að bregðast við þeim eftir að þau hafa verið framin. Ísinn sem við erum hins vegar komin út á þarna er sá að ef lögregla ætlaði sér að koma í veg fyrir öll afbrot sem gætu mögulega verið framin á landinu þá þyrfti hún ansi umfangsmiklar eftirlitsheimildir með almennum borgurum. Það er dálítið lítið gert úr þessari heimild í þessu frumvarpi með því að vísa til þess að þarna sé einungis talað um eftirlit í almannarými. Það sem hins vegar gerir þetta alvarlegt er að þetta þýðir að lögreglan getur elt einstakling, fylgst með ferðum hans hvert sem hann fer haldið utan um þær upplýsingar, skráð þær niður og annað slíkt og jafnvel fengið upplýsingar, aðgang að t.d. myndum úr eftirlitsmyndavélum sem lögreglan getur í dag fengið ef það er grunur um afbrot en með þessari heimild gæti lögreglan fengið myndir úr eftirlitsmyndavélum til að fylgjast með fólki sem er ekki einu sinni grunað um að hafa gert nokkurn skapaðan hlut af sér vegna þess að hún hefur fengið það sem lögreglan metur áreiðanlegar upplýsingar um að viðkomandi hafi tengsl við skipulagða brotastarfsemi. Þetta er auðvitað allt mjög loðið. Það er hins vegar, það er viðurkennt í okkar réttarkerfi, í lýðræðisríkjum, að stjórnvöld geti gripið inn í hin mikilvægu mannréttindi friðhelgi einkalífsins á ákveðnum forsendum og með ákveðnum skilyrðum. Þetta hefur verið nokkuð skýrt afmarkað af hálfu Mannréttindadómstóls Evrópu sem hefur staðfest það að ríki geti jafnvel haft eftirlit með borgurum án þeirra vitundar, jafnvel án þess að þeir hafi brotið af sér. En algjört frumskilyrði fyrir því að eitthvert slíkt eftirlit sé heimilað er að sé kerfi, ferli, stofnun, einhvers konar aðili sem tryggir að

Á Íslandi er, eins og ég sagði hérna áðan, ekkert virkt sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu. Það er ákveðið eftiráeftirlit með beitingu ákveðinna eftirlits- og þvingunarheimilda sem gengur fyrst og fremst út á það að tryggja að skráning upplýsinga og meðferð þeirra sé í samræmi við lög. Því miður hafa skýrslur útgefnar á undanförnum árum sýnt að þarna er pottur alvarlega brotinn. Lögreglan hefur nú þegar gríðarlega víðtækar heimildir til inngripa í friðhelgi einkalífs fólks. Þær heimildir eru hins vegar nokkuð skýrar og afmarkaðar við að grunur sé um afbrot. Margar þeirra þarf að staðfesta með úrskurði dómara, sem fæst reyndar nánast sjálfkrafa,

með þessi gögn með ákveðnum hætti. Það þarf að tryggja að enginn óviðkomandi hafi aðgang að gögnunum. Það þarf að tryggja að þau séu eingöngu notuð í þeim tilgangi sem heimildin til að afla þeirra miðaðist við. Það þarf að tryggja að ekki sé aflað meiri upplýsinga en þörf krefur, að inngripið sé ekki meira íþyngjandi en erindið kallar á og það þarf að tryggja eyðingu gagna eftir að þau hafa verið nýtt í það sem þeim var ætlað. Á þessu eru miklir brestir og þetta hefur komið í ljós. Hvers vegna er það? Það er mjög líklega, sennilega mikið til, vegna þess að það er í raun ekkert eftirlit, ekkert aðhald með því að lögregla fylgi þeim ferlum sem henni ber. Ég ætla ekki að standa hér og halda því fram að það sé nokkurn tímann af illum hug, enda er óþarfi að halda því fram. Fólk er hins vegar fólk og álag á lögreglu er mikið og annað slíkt en þarna er um gríðarlega mikilvægan ramma í okkar réttarkerfi að ræða. Þess vegna eru þessi skilyrði sett. Þessi skilyrði fyrir því að lögreglan hafi heimildir til eftirlits með borgurunum eru sett til að tryggja grundvallarforsendur réttarríkisins. Við búum í réttarríki, sem á ensku er kallað „the rule of law“. Það felur í sér fyrst og fremst að allir í samfélaginu séu jafnir fyrir lögum, jafnt almennir borgarar sem valdhafar. Þetta krefst þess að með valdhöfum, með valdi, valdheimildum sé virkt eftirlit, í rauninni af hálfu borgaranna, í rauninni á lýðræðislegum grunni. Það er ekki óalgengt að eftirlit með virkilega íþyngjandi heimildum lögreglu sé á vegum þjóðkjörins þings eða stofnana á þess vegum. Við þurfum ekkert að finna upp hjólið í þessum efnum. Öll ríki sem við viljum bera okkur saman við eru með eftirlit af þessu tagi. Hvaða ríki eru ekki með eftirlit af þessu tagi? Það eru ríki þar sem stuðst er við sjónarmið sem hefur verið lýst hér til rökstuðnings þessu máli um að við þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir afbrot, til að tryggja að fólk fylgi þeim reglum sem við höfum komið okkur saman um í þessu samfélagi. Það er í sjálfu sér ekkert mikið mál að framfylgja þeim og ef eina forsendan er sú að við ætlum að framfylgja lögum og tryggja að þau séu ekki brotin, þá eru til ansi áhrifaríkar leiðir til þess. En áhrifaríkustu leiðirnar samræmast ekki okkar hugmyndum um lýðræðislegt réttarkerfi, réttarríkið. Það er þess vegna sem þetta skiptir máli. Það er ekki hægt að

Það er eðlilegt að með aðila sem hefur slíkar valdbeitingarheimildir og þau tæki og tól sem hún hefur og þarf til þess að sinna sínum störfum sé eftirlit, það er mjög eðlilegt að með slíkum valdheimildum sé gríðarlega sterkt og virkt eftirlit. Það snýst um að tryggja gildin okkar. Það snýst ekki um að vefengja það að fólk starfi af einurð í sínu starfi. Þvert á móti. Á það hefur verið bent að lögreglan sjálf er ekki mótfallin því að það sé eftirlit með hennar störfum enda felst í eftirliti ekki eingöngu það að horfa yfir öxlina á fólki og bíða eftir því að það reki sig á heldur aðhald aðhald og leiðbeiningar og rammi og það er vitanlega það sem fólk vill sem er að reyna að sinna sínu starfi. Það vill að mörkin sem það hefur séu skýr og þetta hefur komið fram. Frumskylda lögreglu í ofanálag í samfélagi er að gæta öryggis fólks í samfélaginu. Það er frumskylda lögreglunnar. Það ætti því alltaf að vera hlutverk lögreglunnar að draga úr óróa, róa aðstæður, skapa sátt og ekki vinna í aðra átt. Það að lögreglan upplifi sig örugga í sínu starfi er líka forsenda þess að hún bregðist við aðstæðum með þeim hætti sem best verður á kosið. Á undanförnum árum, og áratugum held ég, örugglega, hefur traust til lögreglu á Íslandi mælst nokkuð hátt, held ég, hærra en gengur og gerist víða í ríkjum. Þetta gerir gerir lögreglunni auðveldara að sinna sínum störfum. Það að traust ríki á milli valdhafa og almennings er gríðarlega verðmætt. Það eru mikil verðmæti fólgin í því fyrir okkar samfélag og fyrir lögregluna sjálfa. Ef lögreglunni eru faldar of miklar heimildir til eftirlits með borgurunum án þeirra vitundar, án þess að nokkuð sé til að tryggja það að þessum heimildum sé ekki misbeitt,

Þetta frumvarp fjallar um svokallaðar afbrotavarnir, eins og ég sagði hér áðan, að koma þurfi í veg fyrir afbrot áður en þau eru framin. En hverjar eru hinar raunverulegu afbrotavarnir? Hvers vegna brýtur fólk af sér? Það er ekki vegna þess að það er ekki verið að fylgjast með því. Flest okkar göngum í gegnum lífið nokkuð laus við það að vera mikið að brjóta lög sem lögreglan væri að skipta sér af, kannski eitthvað minni háttar eins og stöðumælasektir og annað slíkt, en afbrotavarnir, hinar raunverulegu afbrotavarnir, eru auðvitað að komast að rót þess að fólk fremur afbrot og uppræta þær. Hinar raunverulegu afbrotavarnir eru því ekki auknar valdheimildir lögreglu eða eftirlitsheimildir, auknar heimildir til að fylgjast með ferðum og athöfnum almennra borgara og til að beita líkamlegu valdi þegar út af bregður. Hinar raunverulegu afbrotavarnir eru ekki myndavélar og hlerunarbúnaður, ekki rafbyssur og hálfsjálfvirkir rifflar. Hinar raunverulegu afbrotavarnir eru aukinn skilningur og samkennd í samfélaginu með því að tryggja afkomu fólks og öryggi, tryggja að frumþörfum manneskjunnar sé sinnt, þörfinni fyrir líkamlegt öryggi, líkamlegt heilbrigði, þak yfir höfuðið, mat í maga, virðingu, skilning og þörfinni fyrir að eiga sér stað í samfélaginu. Því miður hefur ekki farið mikið fyrir aðgerðum í þá átt hjá þessari ríkisstjórn sem eru sannarlega mikil vonbrigði. Ég hef áhyggjur af þeirri þróun, þeirri vegferð sem ríkisstjórnin er á, sérstaklega þegar kemur þar sem við erum að snúa í átt að eftirlitssamfélagi þar sem bilið á milli valdhafa og almennra borgara er að breikka. Ég hef áhyggjur af þessu, ekki bara fyrir borgarana og okkar samfélag líkt og ég sagði heldur fyrir lögregluna sjálfa svo að hún geti sinnt sínum störfum. Á það hefur verið bent ítrekað í þessum þingsal að lögreglan er fáliðuð. Hún hefur í rauninni ekki þann mannafla, þau tæki og þá þjálfun sem hún þarf til að sinna sínu starfi og þá er ekki á það bætandi með því að auka tortryggni í samfélaginu með því að veita henni auknar eftirlitsheimildir.

Telur hún réttmætt að í einhverjum tilfellum sé þörf á því að lögregla geti haft eftirlit með einstaklingum?

held ég að Mannréttindadómstólnum hafi tekist nokkuð vel til við að ramma inn skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi og það eru skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi. Ég er algerlega andvíg því að við stígum eitt einasta skref í þessa átt án þess að tryggja að öll skilyrðin sem Mannréttindadómstóllinn hefur tíundað séu uppfyllt og það er ekki verið að gera það í þessu frumvarpi.

til þess að láta gera ítarlega, sjálfstæða og fræðilega úttekt á ákvæðum þeim sem lögð eru til í frumvarpinu og kanna samræmi þeirra við stjórnarskrá.

en ef við myndum gera það, eins og öll ríki sem við berum okkur saman við og erum í löggæslusamstarfi við, þyrftum við að sjálfsögðu að hafa mikið eftirlit með því og þá þyrftum við að horfa á þær fyrirmyndir sem eru annars staðar. En þetta frumvarp fjallar bara ekkert um það.

Það veldur mér áhyggjum hversu lítið hv. þingmaður gerir úr þeim eftirlitsheimildum sem verið er að fela valdhafa, lögreglunni, einkaleyfishafa á beitingu ofbeldis í samfélaginu okkar. Ég er ekki viss um að það myndi standast lög ef blaðamaður væri að elta fólk út um allar trissur og skrifa niður nákvæmlega hvað væri verið að gera. Ég er ekkert viss um að það myndi standast persónuverndarlöggjöf, ég er bara alls ekki sannfærð um það.

heimilda sem svokallaðar leyniþjónustur hafa í öðrum ríkjum. Sum ríki sem við berum okkur saman við eru annars vegar með ákveðnar heimildir hjá almennri lögreglu og eru með sérstofnun sem sinnir reyndar aðallega eftirliti sem snýst um að koma í veg fyrir hryðjuverk, ekki skipulagða brotastarfsemi heldur hryðjuverk og ógn við ríkið sjálft og það er sérstakt sjálfstætt eftirlit með þeim stofnunum og líka sjálfstætt eftirlit með almennri lögreglu. Við erum ekki með það.

Þetta er ekkert flókið, það bara stendur í textanum. Lögreglan má fylgjast með umferð á almennum vefsíðum. Það eru gríðarlega viðamiklar njósnir, ekkert flóknara en það.

Þær auknu eftirlitsheimildir sem eru settar hérna með gæðastjóra o.s.frv., innra gæðaeftirliti, eru í besta falli táknrænar varðandi það eftirlit sem þarf að vera. Það þarf að vera ytra eftirlit.

þvílík spilling. Svipað á við um skipulagða glæpastarfsemi. Hún er knúin áfram og aðallega fjármögnuð af kaupum og sölum og framleiðslu á vímuefnum. Kjarninn í skipulagðri glæpastarfsemi liggur þar, að hluta til einmitt af því að þetta er ólöglegt. Það er búið að taka hamarinn og það er búið að lemja. Skamm. Má ekki. Þetta er bannað.

úr verður ekki glæpastarfsemi með meðhöndlun vímuefna, núna er það ríkisverslun áfengis. Einu sinni var það bannað,

Ég leyfi mér að taka dálítið sterkt til orða hérna því að þetta er það alvarlegt. Þetta er ekki eins alvarlegt og var í fyrri frumvörpum, vissulega. En þetta er samt þarna í nægilega miklu magni til þess að það sé hægt jafnvel að taka hönd og fót í túlkun á lagaákvæðinu.

hvað varðar samstarf við lögreglu í öðrum löndum t.d. Við áttum okkur alveg á því að það er eitthvað sem þarf að bregðast við. Þetta frumvarp gerir það ekki.

það hvernig þau smáatriði sem þurfti að slípa til væru útfærð. Ef við tölum um gullhúðun í lögum þá er þetta einmitt dæmi um það. Þetta er miklu stórvirkara

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Það er áhugavert að hlusta hér á

og þá þarf dómsúrskurð til og það er alveg skýrt. Þetta frumvarp snertir þar af leiðandi ekkert á því. Þetta er sambærilegt því ef lögreglan hefur áhyggjur af umferðarþunga á Kringlumýrarbraut

Það sem væri nærtækara í samanburði væri að lögreglan tæki einfaldlega mynd af öllum sem myndu keyra yfir þau gatnamót með sjálfvirkum greiningarbúnaði sem finnur hvað hinn og þessi heitir sem er að keyra og hverjir eru með viðkomandi í bíl.

vandamál með einhverjar síður, það koma ábendingar um að það sé eitthvað að gerast á einhverjum síðum eða eitthvað þess háttar, þá á að vera rosalega auðvelt að fá dómsúrskurð til að fylgjast með umferð á þeirri síðu en ekki bara öllum alltaf almennt. Það er vandinn sem ég er að benda á. Lögreglan á einmitt ekki að hafa þessa almennu heimild um að standa í rauninni á öllum götuhornum, taka myndir af öllum bílum og ökumönnum sem fara þar fram hjá daginn út og daginn inn, sem er sambærilegt við það að skoða netumferð á almennum síðum.

Ég segi það ekki nógu oft að störf lögreglunnar hafa tekið gríðarlega miklum breytingum á síðustu árum þar sem stór hluti afbrotastarfsemi sem hefur farið fram í almannarýminu hingað til hefur fært sig yfir á netið. Um það erum við líklega sammála. Glæpastarfsemi sem var í almenna rýminu er að miklu leyti komin yfir á netmiðla og þar getum við nefnt t.d. mansal, eiturlyfjasölu, peningaþvætti og annað. Lögreglan verður að fá heimildir til þess að geta komið í veg fyrir þá glæpi eða þá starfsemi og það er það sem við erum að óska eftir að lögregla fái í þessu frumvarpi, hv. þingmaður. Ég vil einnig fá að ítreka það að þetta frumvarp fjallar um að hafa eftirlit í almannarými en ekki forvirkar rannsóknarheimildir. Þetta snýst að meginstefnu um að lögreglan geti farið og jú, fylgst með hegðun borgaranna

til. Forvirkar rannsóknarheimildir fela almennt í sér þvingunarráðstafanir gagnvart einstaklingum svo sem eins og hleranir og haldlagningu

Forseti. Ég er bara ekkert að rugla þessu saman, alls ekki neitt. Ég er alveg sammála því sem ráðherra byrjaði á. Já, lögreglan þarf þær heimildir. En nei, þetta frumvarp gefur ekki bara þær heimildir heldur miklu, miklu meira.

Þú ert að ganga á þeirra friðhelgi í þeirri von að finna einhvern glæp. Það er forvirk rannsóknarheimild.

að við gefum lögreglunni okkar þær heimildir sem hún þarf nauðsynlega á að halda til að geta sinnt störfum sínum, eins og ég hef heyrt að lögreglan kýs helst að geta gert.

Þá voru þeir búnir að kortleggja níu hópa sem þeir vissu að stunduðu skipulagða glæpastarfsemi hér en einhverra hluta vegna höfðu þeir ekki krafta eða mátt og getu og heimildir til að vaða í þá hópa og uppræta þá, bara hreinlega uppræta þá, eins og ég hefði gjarnan viljað á þeim tíma að þeir hefðu haft heimildir til að gera. Vaxandi þungi á störfum lögreglu, vaxandi ofbeldi og aukning skipulagðrar glæpastarfsemi er einfaldlega staðreynd sem íslenskt samfélag býr við í dag. Við horfumst í augu við gjörbreytt samfélag frá því sem við áður þekktum. Það er athyglisvert í öllu þessu að við skulum á sama tíma ekki

en nú virðist það frekar vera orðið þannig að það á að reyna að fylgja því eftir. Unnin eru skemmdarverk og lögreglumenn hafa jafnvel flúið heimili sín til að koma sér einhvers staðar fyrir og koma sér í var undan hótunum sem að þeim hafa beinst. Ég átta mig engan veginn á því hvernig er hægt að standa hér tímunum saman til að agnúast út í eitthvað sem er nauðsynlegt að komi til í samfélaginu í dag og flokka það alltaf undir þessa blessuðu persónuvernd og endalausa persónuvernd þegar persónuverndarlöggjöfin er orðin þvílík og slík að maður þarf að sýna sjálfum sér löggilt skilríki til að sanna fyrir sjálfum sér að maður sé maður sjálfur.

um aðgerðir í þágu afbrotavarna: „Lögreglu er heimilt, í því skyni að stemma stigu við afbrotum, að nýta, svo sem til greiningar, allar þær upplýsingar sem hún býr yfir“

Ja hérna. Hvað skyldi nú vera svona hræðilegt við að vakta þessar vefsíður sem opnar eru almenningi? Það er það sem við erum að tala um, eftirlit á almannafæri á vefsíðum sem opnar eru almenningi.

eftir því að geta fengið heimild sem við erum að veita hér með þessari löggjöf. Við í Flokki fólksins köllum eftir skilvirkni og heimildum til þess að verja okkar eigin þjóðarhag. Það er alger almannaheill að við getum farið að takast á við það ófremdarástand sem farið er að ríkja hér á götum borgarinnar þar sem annar hver maður gengur hér um með hníf og það þykir bara eðlilegt að halda um kviðinn í hvívetna vegna þess að maður hefur verið stunginn.

Svo er það hérna 15. gr. b, aðgerðir til að sporna gegn skipulagðri brotastarfsemi. Að sjálfsögðu vilja Píratar ekki að við fáum aðgerðir til að sporna gegn skipulagðri brotastarfsemi,

eða öðrum stöðum sem almenningur hefur aðgang að.“ Alltaf er það almenningur og staðir sem almenningur hefur aðgang að. En ég veit ekki hvers vegna við ættum að koma hér upp lögreglu ef hún á að vera bara eins og hver annar Jói eða Gunna úti í bæ. Ef þetta frumvarp ber með sér einhvern lit af lögregluríki þá er nú orðið illa fyrir okkur komið, svo að ekki sé meira sagt. Þetta eru afskaplega einfaldar heimildir og í raun hóflegar, mun hóflegri en áður hefur komið fram þegar verið er að reyna að koma til móts við lögreglu sem í raun vill ekkert frekar frekar en að vernda samfélagið, koma í veg fyrir skipulagða glæpastarfsemi og í rauninni vinna sína vinnu af heilindum. Í 15. gr. c er talað um afbrotavarnir í þágu öryggi ríkisins: „Lögreglu er heimilt í samræmi við 15. gr. b að taka ákvörðun, eftir því sem við á, um eftirlit sem lögregla hefur áreiðanlegar upplýsingar um að kunni að stafa sérgreind hætta af fyrir öryggi ríkisins eða almennings.“ Hvað skyldi þetta fela í sér? Hvað ætli séu áreiðanlegar upplýsingar? Eitthvað sem ég eða þú eða hver sem er getur haft eða fengið? Hvernig stendur á að þarna er komið með áreiðanlegar upplýsingar? Hvað felst í störfum lögreglunnar? Eru það ekki sérhæfð störf?

Ég meina, þetta er að verða galið. Það er orðið galið þegar við hér, kjörnir fulltrúar, sem erum kjörin hér til að vernda hagsmuni samfélagsins í heild sinni, skulum ekki taka því fagnandi og reyna að koma almennilegum stoðum undir störf lögreglunnar.

sem varða allt að fimm ára fangelsi? Það eru grafalvarleg brot. Við sjáum hér alls konar ógeðslega ljót brot; nauðganir, misþyrmingar og alls konar brot þar sem þar sem einstaklingurinn er ekki einu sinni dæmdur í fimm ára fangelsi, þar sem refsiramminn er ekki einu sinni nýttur, þar sem við látum alls konar óþverralýð komast upp með það að fara jafnvel í gæsluvarðhald fyrir óþverraaðgerðir sem engum ætti að líðast í eðlilegu samfélagi, engum. Við erum jú með almenn hegningarlög en við nýtum ekki lagaheimildir almennra hegningarlaga yfir höfuð, yfir höfuð ekki. Það er af því að við erum svo góð. „Lögreglu er heimilt að afla upplýsinga, þar á meðal persónuupplýsinga, hjá öðrum stjórnvöldum og stofnunum ef það er nauðsynlegt og til þess fallið að hafa verulega þýðingu fyrir störf hennar í tengslum við rannsókn alvarlegra brota Lögreglu er heimilt að leggja hald á muni í eigu eða vörslum annars aðila en sætir eftirliti eða beina því til eiganda eða vörsluhafa að veita aðgang að munum eða láta í té upplýsingar sem hann hefur að geyma, svo sem með því að afhenda afrit af skjali eða annars konar upplýsingum.“ Það sem ég er að velta fyrir mér, þegar fólk er að draga það í efa að lögreglan vilji vinni störf sín af heilindum: Hvað heldur fólk að lögreglan ætli að gera? Hvað heldur fólk að lögreglan ætti að gera þegar þeir eru í rauninni að rannsaka mál? Heldur kannski einhver hér að lögregla sé það vel mönnuð að hún geti verið með einhver lið, svona smáhópa hingað og þangað sem eru bara til þess að elta og njósna um náungann af því bara? Við erum á tímamótum, íslenskt samfélag er á tímamótum. Við erum að horfast í augu við gjörbreytt samfélag, samfélag þar sem ofbeldi fer vaxandi, þar sem skipulögð glæpastarfsemi er sem aldrei fyrr og þar sem við erum líka að flytja inn

að reyna að verja landið og þjóðina eins og kostur er með því fámenna lögregluliði sem við erum að bjóða upp á nú í dag. Við erum hér með á þriðju milljón ferðamanna. Við erum hér að verða tæplega 400.000. En hefur starfsgildum lögreglu fjölgað? Eru fleiri lögreglumenn sem eru látnir vinna verkin? Nei, þeir eru undirmannaðir og þeir eru allt of, allt of fáir. Það er staðreynd.

þá ætla ég að fara í smá sögustund vegna þess að það er stundum ágætt að reyna að læra af sögunni í stað þess að reyna að búa hana til. Sem ungur drengur, þegar ég kom heim til afa míns sem var þingmaður, var oft gert grín að því að það væri verið að hlera símann hans. Því hljóp ég oft að símtækinu, lyfti því upp og sagði: Hættið að hlera, og skellti aftur á. Þetta var náttúrlega bara gamanleikur hjá ungum dreng sem vissi ekki betur. En svo var það dálítið mörgum árum seinna, 2006, sem þáverandi sagnfræðingur og núverandi hæstv. forseti lýðveldisins, Guðni Th. Jóhannesson, svipti hulunni af pólitískum hlerunum á Íslandi á árunum 1949–1969 í bók sinni Óvinir ríkisins. Þessari bók var fylgt eftir með fyrirspurnum og rannsóknum fyrrverandi hv. þingmanna, Kjartans Ólafssonar og Össurar Skarphéðinssonar. Rannsóknir þeirra og fyrirspurnir leiddu í ljós að símar tólf hv. þingmanna, þar af níu þingmanna sem voru sitjandi þingmenn þegar þeir voru hleraðir,

þá mæli ég með smá leikfimi á netinu og að fletta því upp, en flestir voru þetta þingmenn úr vinstri flokkunum; Alþýðubandalaginu, Alþýðuflokknum, Sósíalistaflokknum o.s.frv. Það var athyglisvert þegar farið var að skoða hvernig leyfi höfðu verið gefin fyrir þessum hlerunum

…) Ástæðurnar sem voru oft gefnar í bréfunum voru að hætta gæti verið á óspektum. Þetta er ansi góð hætta. Ég spyr sjálfan mig hvort það sé hætta á óspektum ef ég rölti út og segi halló við mótmælendur eða jafnvel veifa þeim í gegnum gluggann,

Einn þessara þingmanna sem komu fram á þessum lista var einmitt afi minn, Einar Olgeirsson, en samkvæmt gögnunum

Það er kannski eitthvað sem við ættum að hafa í huga þegar við erum allt í einu að fara að veita mun víðari heimildir til þess að fylgjast með fólki, þar á meðal hlera það. Síðastliðið vor spurði ég þáverandi hæstv. dómsmálaráðherra um fjölda alþingismanna og annarra stjórnmálamanna sem lögreglan hefur fengið heimildir til að hlera frá árinu 1944 til ársins í ár.

„Í málaskrárkerfi lögreglu (LÖKE) er haldið utan um tilteknar upplýsingar er varða rannsókn sakamála. Í málaskrárkerfinu er hins vegar ekki almennt skráð hvaða starfi eða embætti sá sem beittur er hlerunum gegnir eða þá hvaða stjórnmálaflokki viðkomandi tilheyrir.“

Ég veit að LÖKE-kerfið er æðislegt en ég held að það hafi ekki verið í gildi frá 1944 til 2000 eða eitthvað svoleiðis þannig að það hefði mátt fletta upp upplýsingum einhvers staðar annars staðar, t.d.

mjög saklausum augum heldur tökum við það alvarlega þegar verið er að hlera pólitíska fulltrúa. En ég hef líka búið í landi þar sem

þar sem stjórnarandstæðingar eru handteknir eða smánaðir með upplýsingum sem aflað er á þann máta, til þess að stjórna landi. Það er ekki land eins og ég vil að Ísland líti út. Ég vil að við horfum til þess þegar við tökum alvarlegar ákvarðanir eins og þær

að nú sé farið að hlera síma hv. þingmanns eingöngu vegna orða hennar hér áðan. Það er nákvæmlega það sem þarf að gera. Ef það að fara til dómara

Ef við gerum þetta þá er hægt að tryggja að það sé alla vega einhver varnagli á þessu. Ég held að það myndi strax

Þetta eru hlutir sem við þurfum að skoða og við þurfum að geta talað um þessa hluti hér á Alþingi og fundið þennan meðalveg. Já,

þá verðum við að muna það að lög sem við setjum geta gilt þegar einhverjir stórskrýtnir aðilar eru komnir til valda,

þar sem verið er að ráðast á lýðræðið. Það kom vel fram í fréttaskýringarþætti á RÚV um daginn þar sem farið var einmitt yfir hvernig lýðræðið hefur horfið þar af því að það var byrjað að ráðast á þessar grundvallarstoðir réttarkerfisins og síðan á restina af lýðræðinu. Ég sé að ég er að fara að svara fullt af andsvörum hér þannig að ég ætla bara að bjóða fólk velkomið.

við getum lært af sögunni. Ég held að við getum lært heilmikið af sögunni og ég held við höfum lært heilmikið af sögunni, því að þegar hann lýsir því hvernig síminn á heimili afa hans var hleraður — þetta getur ekki gerst í dag. Þetta getur ekki gerst í dag. Við höfum lært af sögunni. Ég verð einnig að fá að segja að þessi fína ræða hv. þingmanns Pírata lýsir afskaplega vel hversu mikið Píratar eru að misskilja þetta frumvarp því að þetta frumvarp fjallar bara alls ekkert um hleranir, bara alls ekki. Þetta frumvarp fjallar um það að veita lögreglunni auknar heimildir til þess að

án dómsúrskurðar. Það er alveg á hreinu. Það er ekki hægt að stunda hleranir hér og lögregla getur það ekki án þess að fá dómsúrskurð. Svo vil ég fá að nefna það

Ef ég gæti fylgst með öllu því sem ráðherra er að gera á netinu er ég ekki viss um að ráðherra yrði mjög ánægð með slíkt eftirlit. En það er nákvæmlega það sem við erum að fara að gefa lögreglunni heimild til að gera, að fylgjast með öllu því sem ég segi á netinu,

Hv. þingmaður spyr ráðherra hvort hún geti staðfest að þingmenn hafi ekki verið hleraðir frá 1969. Ég get ekki staðfest það, ég ætla að segja það hér og nú, líka vegna þess að hlerunum er ekki beitt nema það sé grunur um refsiverða háttsemi og þá þarf dómsúrskurð til. Þetta er ekki á alnetinu. Þetta er ekki eftirlit með einstaklingum. Ef það á að vera eftirlit með einstaklingum, hvort sem það er á alnetinu eða annars staðar, þá mun þurfa dómsúrskurð. Það þarf að vera grunur um refsiverða háttsemi og þá þarf dómsúrskurð. Það er alveg skýrt. Það er líka alveg skýrt að í þessu frumvarpi er verið að óska eftir heimildum lögreglunnar. Þetta eru heimildir sem nágrannalöndin okkar eru löngu búin að innleiða.

því að þau hafa veitt lögreglunni í þessum ríkjum heimildir til þess að stunda þessar afbrotavarnir? Ég spyr: Eru það ekki lýðræðisríki?

Ég nefndi landið Ungverjaland sem dæmi um land þar sem lýðræði væri á niðurleið. En það sem við í Pírötum höfum bent á ítrekað við umræðu þessa máls, bæði í fyrra og núna í ár, er að á Norðurlöndunum er miklu öflugra eftirlit með störfum lögreglu en er hér á landi. Og með því að efla eftirlitið þá ætti að auka vægið í því að passa upp á það að lögreglan sé ekki að nýta þessi ákvæði til að gera hluti sem á ekki að gera. Hefur verið að auka eftirlit, en ekki nægilega mikið, hæstv. ráðherra, og það þarf að gera það sjálfstæðara. Nú er hæstv. ráðherra dugleg að segja: Við viljum herma eftir Norðurlöndunum í útlendingamálum

að þetta sé eitthvert alvörumál gagnvart íslenskum almenningi eða gæti frumvarpið hugsanlega stutt við starf lögreglu og einfaldað starf lögreglu sem í rauninni byggir á því að vernda okkur borgarana sem best hún getur? Og líka þetta: Er lögreglan yfir höfuð nógu vel mönnuð og nógu sterk til að geta tekist á við allar þær áskoranir sem þetta breytta samfélag er að færa henni í fang?

svo sannarlega komin inn í framtíðina, en eitt af því sem hefur vonandi breyst sem minnst á þessum 80 árum eru ákveðin mannréttindi og ákveðin lýðræðisleg gildi. Við þurfum að passa okkur á því, og það er þess vegna sem ég nefndi Ungverjaland sem dæmi, að um leið og við byrjum að skera niður eitt og eitt af þessum mannréttindum og þessum lýðræðislegu gildum er hættan sú að við förum ansi hratt

ég vil gera það á varfærinn máta þannig að við séum ekki að troða lýðræðinu um

í dag lifum við á tímum mikillar tækni og það eru fimm rannsakendur sem geta rannsakað stafrænar hliðar glæpa. Það ætti miklu frekar að

taka frá honum allar óþarfaáhyggjur sem lúta að persónuverndinni okkar vegna þess að þessi löggjöf sem hér liggur fyrir Alþingi núna um heimildir til lögreglu byggir bara á almennri löggjöf. Það var u.þ.b. þegar við vorum að ganga og innleiða samninginn um Evrópska efnahagssvæðið sem við breyttum mannréttindakafla stjórnarskrár. Stjórnarskráin er okkar æðstu réttarheimild, hún er okkar grundvallarlög og hún verndar í rauninni persónulöggjöfina gagnvart allri valdníðslu valdhafa sem ætla með almennri löggjöf að ganga á svig við stjórnarskrá.

í sinni skemmtilegu sögustund og í einhverri bremsu fyrir 80 árum síðan þá hef ég ekki heyrt neitt annað í höfðinu heldur ljóðlínuna: Ég lifi í draumi, veit ekki hvað vindar þjóta, og allt það. Ég er að vona að Ég er að vona að ég losni við það núna en lagið er mjög fallegt og Björgvin Halldórsson söng það virkilega vel. En svo við snúum okkur að alvöru málsins þá erum við hér að fjalla um almenna löggjöf og við sem borgarar erum varin gegn alls konar valdníðslu stjórnvalda í stjórnarskránni sjálfri,

Frú forseti. Það er ekkert skrýtið að hv. þingmaður hafi fengið þetta lag á heilann. Ég söng það mjög oft fyrir börnin mín þegar þau fóru að biðja um eitthvað mikið. En ég held að það sé ekki að biðja of mikið eða láta sig dreyma að vera tilbúinn að berjast fyrir því að lýðræði og mannréttindi séu alltaf sett í fyrirrúm. Ég held að það sé einmitt grunnurinn að því sem við sem hér inni sitjum þurfum ávallt að hafa í huga þegar við erum að vinna okkar mál. Ég treysti þess